mislim, da prvič, saj jaz nisem tega prej javno zasledila, enostavno popolnoma nonšalantno slovenski javnosti v kamero v živo povedali, da namerno niste imenovali trinajstih državnih tožilcev, trinajst ljudi z imeni in priimki, s karierami, z izobrazbami, verjetno z družinami, ki so čakali na konec razpisa, ne vedoč ali bodo imeli to službo za katero so se prijavili in za katero so bili izbrani prek vseh mehanizmov, čakali samo še potrditev vlade ali ne. Torej vam za te ljudi ni mar Ne, še več, vi jih sedaj celo žalite, žalite gospo tožilko Blanko Žgajnar, danes že vsaj 20-krat tukaj, ali pa petkrat, saj ne vem, bomo magnetogram pogledali, in hkrati ste sedaj v to žalitev zajeli še teh trinajst državnih tožilcev, za katere sem prepričana, da verjetno vi, gospod Mahnič sploh ne veste, kdo so. Ne, odkimavate, ampak so pa vsi zanič, skorumpirani, še kaj, ker to je najlažje takole žaliti. Žalitve so najboljši ali pa zadnji odgovor tistih, ki v resnici nimajo argumentov. Ste pa ravnokar celotni slovenski javnosti priznali, da je bilo to namerno, načrtno, zavestno dejanje, ker pač štejete vse tožilce ali pa takrat še kandidate za tožilce ali višje tožilce, da so zanič. To ste povedali. Zanima me pa, če ste to mislili o teh 13 tožilcih, zakaj niste, ker to pa je bila pristojnost tiste vlade, enostavno zavrnili njihovega imenovanja, razveljavili razpisov in objavili nove razpise za morebiti boljše kandidate, ker to bi lahko naredili. Ne, ste točno vedeli, vaša Vlada je točno vedela, da s tem, ko drži imenovanja dobesedno v predalu in jih ne da na dnevni red seje, ne zaključite odprtega razpisa. Razpis se lahko zaključi tudi z neimenovanjem kandidatov, z njihovo zavrnitvijo, in potem bi se nov razpis naredil, ampak potem bi novi kandidati prihajali in možnost priliva novih tožilcev v podhranjeno državno tožilsko organizacijo, ampak ne, vi ste, kot ste sedaj povedali, tudi sami načrtno blokirali kakršnokoli kadrovanje v državno tožilsko organizacijo za kar dve leti. In gotovo bi to počeli še naslednja štiri leta, če bi vam državljanke in državljani dali možnost, pa na srečo niso. Kje bi danes bilo državno tožilstvo v tem primeru? Verjetno ga ne bi bilo več. Potem, vprašali ste me, zato vam bom odgovorila. Gospod Simon Starček je bil na Ministrstvu za pravosodje trajno premeščen iz svoje prejšnje službe na FURS, ker je bil pod vašo vlado nekoč začasni v.d. direktor in kasneje tudi drugi mož pri gospodu Ivanu Simiču, 17. maja 2023, morda naključje, morda ne, da je to borih dva tedna pred imenovanjem nove vlade, ko se je vedelo, da bo nova vlada, ampak takrat se je gospoda Starčka pač premestilo na Ministrstvo za pravosodje za nedoločen čas, torej trajno. Nisem ga imenovala jaz v to službo, ga je pa na mesto vodje te službe imenoval moj nekdanji generalni sekretar. Jaz sem to že večkrat povedala, da moj največji greh ali pa napaka v tem primeru je, da sem zaupala generalnemu sekretarju, generalnemu sekretarju, uglednemu članu naše stranke, ki mi je bil sugeriran in ki sem ga sprejela in ja, zaupala sem mu. In kot sem že prej povedala, včasih je najboljši način, da ugotoviš, da je nekomu lahko zaupaš ali ne, to, da mu zaupaš, potem pač ne zaupaš več. Ampak gospod generalni sekretar je imel kadrovska pooblastila. Ta ima po zakonu, reorganiziral je službe sekretariata, nenazadnje je ta sekretariat tudi vodil, gospoda Starčka postavil na mesto vodje. Naj pa povem, da se je v tem mesecu, kot vi temu pravite, mojega preiskovanja izkazalo, da gospod Starček ni delal slabo ali pa celo zavajajoče samo na tem projektu, ampak še marsikje drugje. Na srečo tam niso in ne bodo nastale posledice, tudi zato, ker sem vztrajala na tem položaju še en mesec, če ne bi lahko prišlo do kakšnih težav še pri drugih projektih. In za to ni kriv sekretariat ministrstva, niti Ministrstvo za pravosodje, ki v veliki večini dela, po moji oceni, dobro. Praktično celoten uradniški aparat dela izjemno dobro, po moji oceni, na Ministrstvu za pravosodje. Vodja sem bila mogoče slaba in s premalo nadzora, ampak uradniški aparat je vrhunski, so se pa v njem znašli določeni kadri, ki pač niso tako zelo vrhunski in ki so se izkazali, odkrito rečeno, za precej nesposobne in zavajajoče in vodili projekt. Gospod Starček je bil vodja projekta. On je odgovoren za pripravo vse dokumentacije, za katero se je izkazalo v zadnjih treh tednih sedaj, da je prirejena, da gre za prevaro. Torej, vi lahko govorite o objektivni, subjektivni odgovornosti. Morda jo res razumeva drugače, ampak če je nekdo s prevaro zaveden, da nekaj stori v svojo ali korist koga drugega, je to prej goljufija s strani tistega, ki je prevaro naredil, ampak to je že druga zgodba. To je zgodba potem res za organe pregona. Tako, da še enkrat, zelo pozoren bo treba biti na to, kako se določeni kadri, oprostite izrazu, parkirajo iz enega državnega organa v drug.

dokumentirano, ne na podlagi insinuacij in nekih pavšalnih navedb. Glede same stavbe pa takole. Stavba, ki se jo je takoj ob izbruhu afere prijelo ime bodoča sodna palača, prvič, nikoli ni bila mišljena kot enovita sodna stavba. Sodna palača, o kateri radi ljudje govorijo, je nekaj povsem drugega, čisto drug projekt. Možnost umestitve treh ljubljanskih sodišč je bila ena od možnosti. V sami projektni dokumentaciji oziroma že v projektni nalogi, ki je bila podlaga v elaboratih prostorskih problematik, smo na ministrstvu jasno zapisali, ne samo ta tri sodišča, ampak še številne druge organe, ki delujejo v najetih prostorih in ki bi jih bilo možno prav tako umestiti v to stavbo. Tako ni res, da smo si sedaj premislili, da tam ne bo sodišče, ampak je to bil eden od možnih scenarijev ves čas; je pa pač po zgodbi v medijih fokusiralo na nekakšno podrto sodno palačo. In res je, sedaj razmišljamo in bodo pač po mojem odhodu razmišljali o tem drugi, ali bi bila stavba bolj ustrezna, glede na to, kar se je sedaj razkrilo o njeni kvaliteti in stanju, za kakšen drug namen. Zato pravim, da na koncu bo vrednost te investicije ali pa smotrnost investicije pokazala celotna vrednost investicije in seveda tako imenovani return of investment, kdaj se bo torej nakup skupaj z obnovo povrnil v smislu privarčevanih najemnin. In tudi to sem že javno povedala, osnovna ideja zdaj je, da bi tja umestili arhive, arhivski depo Ministrstva za pravosodje, ki deluje na Šmartinski cesti v Ljubljani, za kar plačujemo 360 tisoč evrov letne najemnine. Poleg tega pa, ker bo prostora dovolj, lahko še marsikateri drugi državni arhiv, kjer imajo prav tako prostorsko stisko, zgodovinski, kulturni ali tako naprej. O tem se bomo še pogovarjali. Ampak možnost uporabe je večja. In veste, da pri obnovi stavbe za potrebe arhiva oziroma skladišča, seveda ne ne bo šlo za tako veliko investicijo kot pri adaptaciji v sodno stavbo. Še enkrat, dejstvo, da je ta stavba v stanju, v kakršnem je, ne izhaja iz projektne in investicijske dokumentacije, ker je ta prirejena. In jaz občudujem tistega, ki bi bil na vodstvu neke organizacije, javno sektorske, ali pa podjetja, ki bi zmogel to sam ugotoviti, ker potem resnično rabimo samo direktorje in ministre in nikogar drugega, ker lahko vsak naredi, kar želi. Pa jaz ne zvračam krivde na druge, jaz sem ta, ki sem pogodbo podpisala, drži, in za to sprejemam objektivno odgovornost. Dejstvo, da sem bila pred tem zavedena, pa ni izgovor zame, ampak je opomin za prakse, ki se v državnem uradniškem aparatu dogajajo in o katerih že čivkajo ptički na vejah, o katerih se ves čas nekaj šušlja po kuloarjih. Meni se je pa tokrat zgodilo to, da sem na lastni koži doživela, kako se to počne, in z raziskovanjem v zadnjih nekaj tednih tudi dokumentirano ugotovila, kako se je ta zgodba napletla. Master plan, master plan! Če bi gledali nek kriminalni politični triler, bi dejansko rekli, da je ta plan bil izjemno podrobno zasnovan in odlično izpeljan, s tem majhnim elementom presenečenja, da se ministrica za pravosodje trmasto ni želela posloviti takoj naslednji dan, ker potem, vam povem, danes tukaj ne bi stali s pogovorom o Litijski, ampak s pogovorom o tem, kaj bi še lahko šlo narobe. Na Ministrstvu za pravosodje pa smo to preprečili, vsaj to. In še enkrat, sama sprejemam to odgovornost, sem se tudi državljanom in državljankam opravičila in upam, da bo iz te stavbe nastalo s čim manj vložka nekaj čim boljšega, zato da se privarčuje najemnine za druge prostore. Pa morda čez pet let stavba sama ne bo tak problem, ampak problem teh praks znotraj državniškega aparata

Dober dan vsem, še z moje strani pozdravljeni! Sem mislil, da se bo predlagatelj vmes še oglasil, ker je bilo toliko očitkov, pa jih je ministrica z lahkoto spodnesla in vse argumentirano razložila. Bilo mi je tudi zelo všeč,

sem pa šokiran, moram povedati, da je dejansko res iz opozicijske vrste nekdanje vlade točno to prišlo ven, na kar ste tudi vi, ministrica, opozorila, in to je to namensko neimenovanje tožilcev. šokiran sem, da se je to, ampak dejansko to se je, res se je dogajalo, ampak to, da so priznali, zato ker ni od niti enega bilo niti ene koristi, se pravi, je bil en tak znan slovenski pregovor, pa se ga zdaj ne bom spomnil, ampak v glavnem, kdo je poslanec, ki bo lahko ocenjeval delo sodnikov. Mislim, o čisto obstranski dejavnosti poslanca, v katere se niti ne sme vtikati. Še več, očitno pa je tukaj zelo slabo razumljeno, kaj pomeni in kaj je sploh, za kaj pravzaprav je sploh tretja veja oblasti in kakšne so njene pristojnosti in kaj počne. Ampak očitno si neka druga politika to drugače predstavlja tako kot si to mi. mi si to zadevo predstavljamo tako kot v zakonu piše in kakor je opredeljeno, ne. Mi je pa, tudi to mi je bilo všeč, kajti jaz razumem gospoda poslanca Mahniča, da bo zelo pogrešal našo poslanko Leno, ki se ji tako velikokrat iz poslanskih klopi posmiha. Ampak je gospodi..., gospa naša poslanka Lena Grgurevič vse njihove argumente po tekočem traku lepo čez shredder pošilja. In, in dejansko temu se smejijo. In tudi pred našim prihodom je bilo to tragikomično tudi za nas kot splošno javnost, ki smo gledali, kaj je prejšnja vlada počela, kaj se je v tej državi dogajalo. Očitno je bilo vse v enem momentu smešno, enim na nek način, drugim pa na drugačen način, ki smo to tragedijo spremljali. In smo se tudi podali na volitve ravno zaradi tega, ker je prihajalo do razkroja demokratične države. In do razkroja demokratične države pripelje tudi korupcija, o kateri danes govorimo. Če so se branili z njihovimi ministri v takratni sestavi, ne, ampak če me spomin ne vara, so se takratni ministri, ministri, poleg računov so bili še obtoženi še različnih sumljivih najemnin in stanovanj. Dejansko so so se za vse rešilne bilke spoprijemali samo za to, da bi se oklepali položaja, ko jim je že javnost govorila, naj se že enkrat spokajo s tega položaja. Se opravičujem, ker sem bil malo bolj glasen, ampak vsa splošna javnost je takrat govorila, ljudje so bili na ulicah, ulica je mogla žal takrat povedati, kaj je potrebno narediti. Pa če naj nadaljujem. danes, je še ena bolj ta tragikomična situacija. Ko je predlagatelj predlagal sklepe včasih, mislim, sem se prvo stvar, ko sem se vprašal, čakajte, predlagatelj predlaga sklepe na podlagi njihovih izkušenj. Morda pa je to samo insinuacija, nisem kot gospod poslanec Mahnič, ki s prstom direktno kaže na nas in reče, da smo mi stoodstotno koruptivni, tako jaz kot vodja poslanske kot poslanka / nerazumljivo/ dejansko cela garnitura. Ampak to so resne obtožbe. Poglejte, do kje pridemo. Jasna situacija je bila, kaj se je naši koalicijski stranki zgodilo. Točno to. Kadar so insinuirali stvari, da je to koruptivna stranka. Pogledamo lahko danes rezultat. In to je pogrom. In točno to, kar si predlagatelj danes privošči oz. si je privoščil že na matičnem delovnem telesu, je dejansko samo ena reč: šov program za volitve. Malo prej mi je na telefonu, so mi že blinknili par člankov. In točno to, to je strukturno skrbno načrtovana kampanja. Dejansko oprijemljete se dejansko čisto vsake najmanjše stvari kot ministrica, ki je v odhodu, se pravi, zdaj trenutno samo še izvršuje posle, ki je takoj prevzela odgovornost. In ravno to smo v naši kampanji. In zakaj se je Svoboda zavzemala, ja za takojšnje prevzetje kakršnekoli politične odgovornosti. Pika. Ni nikakršnih pa čeprav, ampak, kaj pa, ne, pika konec, zgodba se te konča. In to je bila tudi naša zaveza in k temu smo se tudi mi zavezovali. Če bi v opoziciji, se opravičujem, res šlo za tako skupno reševanje korupcije, pa ne bi dali na sejo sklepe, ki dva nista sploh v skladu z našim pravnim redom, ostali so pa vsebinsko enaki že prejšnjemu. Pa to je tudi ZPS opozorila, ampak ne, še enkrat, smo v šov programu, smo v predvolilnem programu tako, bom rekel, v parlamentu. Predsednik opozicijske stranke se danes pojavlja v vseh medijih, kar naenkrat, pa tudi pri novinarjih, ki so jim bili smrtni sovražniki prej. Še enkrat, spremljamo šov in to morajo ljudje vedeti in to se dogaja. Točno to se dogaja. Žal mi je, pa če se vrnem zdaj k bistvu sklica te seje, da ostanemo še tematsko pri tem, ne pa samo onkraj, kaj se dogaja. Žal mi je, bom pa se strinjal s poslancem Reberškom, ki je prej omenil, da pač žal korupcija je tu in tako hitro tudi ne bo šla. In tega se moramo vsi zavedati. vsem državljanom je jasno, da je korupcija, sploh ne bi zahajal v njeno definicijo kaj je, kaj pomeni in kako se okoristiti, na kakšen način, pač v tej državi in njenim državljanom imajo zadosti, drugi pa nimajo. ki nimajo, ki počnejo to konstantno, pelje tudi v neko bolezensko stanje. Tam so tudi tisti, ki, bi lahko rekel, da tudi bolezni zdravijo, so tudi politične stranke. In ker je zakonsko tudi omejene so zadeve, se pravi omejene so plače v enih plačilnih razredih, omejeno je nagrajevanje, omejeno je financiranje političnih strank, ja, je bilo potrebno iskati obvode. In to so vsi mehanizmi korupcije. Žal je tako. Včasih tudi sam sebe vprašam, imamo na vodilnih položajih, jaz bom vedno, samo poklonil se bom vsakemu ministru, ki bo prišel delat, bom kar direktno rekel, za tako plačo. V nekih zasebnih sektorjih je ta plača trikrat večja za tako odgovornost, pač, žal, jaz razumem in tukaj dajemo tudi en takšen majhen povod korupcije. Poglejmo si japonske politike, kako so plačani. Tako dobro so plačani, da niti K od korupcije jih ne doseže. Recimo, to je bil njihov sistem, kako so reševali korupcijo. Jaz lahko predvidevam, da lahko mi še kakšne druge vzvode najdemo in na drugačen način rešujemo, pač tako je bilo pri njih. To dajem in navajam kot en primer. Je res, da korupcija, ne da ni samo moralno, da je moralno nesprejemljiva, temveč predstavlja tudi največjo oviro za pravičen, pošten in trajnosten napredek naše države. zdaj spet zahajal v razprave, ki jih je že takoj na začetku oziroma pri stališčih strank sem tudi že na hodniku pohvalil podpredsednico Natašo Sukič, ne bi hodil v njene podrobnosti, ampak

je pa to resna obtožba. In jaz sem že v postopkovnem predlogu hotel sprožiti to, da se naj poslanec vendarle opraviči. Kajti, jaz se ne čutim za koruptivnega in to je resna obtožba. To so lahko samo njegova predvidevanja, ko bi jaz, recimo, v tem momentu lahko govoril o nekaterem javnem funkcionarju iz moje občine, ki se ga je oprijel, ki »gospod deset odstotkov«, pardon, po domače deset procentov, pa je to samo moja insinuacija brez dokazov. In ne moremo se kar tako obmetavati v parlamentu na tak način.

ko so Planetu gene zaplenili oz. rezervirali del premoženja, ker več ali manj seli, pač, to smo brali, a ne, ampak to je samo lahko zgolj naključje in ne morem jaz s prstom pokazati na poslanko, da je pa ona kriva, ona je koruptivna. Ne moremo, ker se še enkrat vračam nazaj. V Gibanju Svoboda operiramo na tak način, da kjer so dokazi, kjer so pravnomočne obsodbe in ne moremo nikakor drugače delovati. Torej, da zaključim v tej luči, piar luči, kar sem že izrekel, štejejo dejstva, štejejo obtožbe, v pardon, dokazi, in šteje to, da smo zavezani k temu, da imamo ničelno toleranco proti korupciji, tako da, hvala.

spoštovani ministrici v odhodu. Takole, poslanci dejansko moramo ločiti, kaj so koruptivna dejanja in kaj so kazniva dejanja, ampak ne očitati opoziciji, ki opozarja na sume koruptivnih dejanj, to pomeni, v opoziciji imamo demokratično pravico in tudi dolžnost, da opozarjamo na delo delo Vlade, kadar ta ni na ničelni toleranci korupcije. In prav to, kar sem sedaj naštel je tole v tem priporočilu, in gotovo je, gotovo je, da ni prišlo do tega zaradi tega, da bi se delal pomp, ampak zaradi tega, ker se je ena zadeva začela oktobra 2023 na Ministrstvu za javno upravo, potem je bila zadeva na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, potem je pa bila zadeva na Ministrstvu za pravosodje in to so sedaj v nekaj mesecih nazaj, in seveda, spoštovani poslanci, tudi koalicijski, če si upate, morate na to tudi vi opozoriti, ampak gre pa za sume. Sedaj, kje smo mi v Sloveniji, kje smo mi, da so še kako primerna takšna priporočila kot smo jih v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke spisali. Kje smo mi? Mi smo tamle, glejte, da je včeraj ali predvčerajšnjim Vox populi nanizal, da je delo, da je Vlada uspešna, po anketi omenilo 24,9 % ljudi. Torej 70 % ali več kot dve tretjini ljudi v Sloveniji po zadnjih anketah meni, da ta Vlada ni uspešna in k temu je doprineslo tudi ta zadnja afera na Litijski 51, in še katera druga, seveda ki so se sedaj vmes še odprle na teh ministrstvih, ki sem jih omenil. Potem pa, če imamo, da so vprašali ljudi par dni nazaj kako bi volili in so dali prvi in drugi koalicijski stranki okvirnih 15 % podpore. Ja pa, ljubi ljudje, pa vi ste v prostem padu pri podpori. zdaj pa, če je čisto vse v redu, potem pa dajmo vprašati ljudi, zakaj imajo takšno mnenje zadnje dni. Torej glejte, mi smo ves čas, bom rekel, poslušali, od začetka tega mandata Roberta Goloba smo mi poslušali, ničelna toleranca, ničelna toleranca, so omenili sekretarji, ki ju več ni na Ministrstvu za pravosodje, ves čas ničelna toleranca do korupcije, spoštovana gospa Švarc Pipan, itn., ampak mi sedaj vemo, da nekaj od korupcije je bilo in je bo, in če jo želimo preprečevati opozarjamo s temi priporočili in dajte jih podpreti. Vlada jih pa seveda ne bo zaradi tega, ker pač se gre za to, da bi še ostala v svojem sedežu, ampak ne gre za drugo, gre za tri, štiri, pet zadev v zadnjem času, katere so dejansko prinesle do tega, da ljudje več ne zaupajo Vladi in tudi ljudje veliko slabše živijo zaradi tega, ker se z državnim denarjem dela drugače kot bi se moralo. Z državnim denarjem, s proračunom se mora delati tako kot v svojem **47. In verjamem, da je nekaj poslancev užaljenih, ker se jim sedaj gre, vi pa spadate v to skupino. Ampak ne gre za to. Gre za to, da je pri Vladi prišlo do takšnih odstopanj, do takšnih diskrepanc, da dejansko tega ni mogoče spregledati. In seveda, prav je tudi, da je ministrica prevzela objektivno in podala svojo odstopno izjavo. Nekako pa se mi ne zdi logično, da sedaj nadaljuje z delom in preiskuje sama sebe, kajne. Torej, še enkrat, če grem na zadnje izjave, ki jih je podal predsednik Vlade, da "imamo v v Sloveniji oziroma v koaliciji imamo neko določeno krizo zaradi korupcije." Izjava predsednika Vlade. Potem, se pravi, predsednica koalicijske stranke ali pa druge stranke, ki je v koaliciji, druge največje, je rekla, da ljudje vedno slabše živijo. Potem je bila na obisku pri predsednici Republike Slovenije za podkast filozofinja Renata Salecl, ki je rekla: "Večina ljudi živi vse slabše. " Ampak, ko jo je pa ta vprašala, kaj pa misli, ali lahko to presekamo, pa je rekla: "Glejte, ljudje nismo obsojeni na to, da bi drveli v propad." In en takšen, kako se reče, kritični moment se da zaustaviti, ampak moramo ga pa vsi videti, pa ne si zatiskati oči, ampak iti v smeri. In današnje stanje je takšno, kot smo sedaj rekli, zaradi tega, kar se dogaja, ljudje živijo slabše. Imeli smo potem še gospoda Lindava. Par dni nazaj je bivši direktor policije povedal, da se je z njim obračunavalo, z nelojalnimi kadri, v stari družbi torej, dejansko se je popolnoma posvetilo čas njegovi profesionalni diskreditaciji. V zadnjem času, medtem ko on sploh ni več direktor policije oziroma vede je bil, pa si je upal povedati stvari, kakšni pritiski so se izvajali s strani novega ministra in predsednika Vlade nanj takrat, ko je bil še vede. Če gremo naprej, potem ta stavba Litijska. Jaz bi res rad, da bi ljudje razumeli, kaj pomeni nakup stavbe za kaj pomeni nakup stavbe za 7,7 milijona evrov. Kaj pomeni nek tak nakup stavbe in kaj bi lahko s tem denarjem dejansko naredili dobrega. Se pravi, stavba na Litijski ima, mislim, da so sedaj ugotovili, uporabnih površin 3 tisoč 500 kvadratov, a Ministrstvo za pravosodje je želelo zagotoviti sodiščem okoli 5 tisoč kvadratnih metrov. Dali smo 7,7 milijona za 3 tisoč 500 kvadratov. In sicer, poglejte izgled te stavbe! Ministrica je včeraj povedala, da četudi bi jo šla pogledat, ne bi vedela, ali je to vrednost 5 milijonov ali 10 milijonov. Ampak poglejte si! Če jo kdo pogleda, tisti, ki jo je šel pogledat, lahko ugotovi, da je samo beton še nekaj vreden, ostalo je vse zanič. Mi smo pa na Ptuju zgradili za ca 13,5 milijona nov dom upokojencev, 10 tisoč kvadratnih metrov, Se pravi, če to stavbo obnovimo po predvidevanjih za 8 milijonov, bomo dobili sodno palačo s 3 tisoč 500 kvadrati za 16 milijonov. Na Ptuju smo za 13,5 lani odprli nov dom upokojencev s 150 posteljami, stavba pa izgleda seveda veliko lepše, kot izglea... Že takrat, ko se je gradila, je izgledala lepše, kot izgleda stavba na Litijski 51, zdaj pa izgleda lepo, in 10 tisoč kvadratov. In imamo še še takšnih primerjav, ki bi vam jih lahko povedal. Recimo, investicijski sklad kupi v Novem Vinodolskem na Hrvaškem 30 hektarjev, s hotelom in ca 300 apartmaji, za 45 milijonov. In to so te stvari. In zdaj, če grem naprej, kaj je dosegla ministrica s tem, da se še naprej bori za to, da bi dokazala svojo, kako naj rečem, da pač ni bila vpletena namerno v to zgodbo. sprememba, se pravi, ko je obrnila ploščo, če tako rečem, danes je dvakrat omenila dve osebi in tudi, da so osebe povezane s stranko SDS. Ena oseba je bil Ptujčan na visokem delovnem mestu že na Ptuju, potem nekaj časa na visokih funkcijah tudi v Ljubljani,

sta se izjavili, da sta opozarjali ministrico na pravosodju, da je časa za relevanten in seveda racionalen nakup veliko premalo, da tega ni mogoče narediti

je predlagal, naj ga odstavi, ona pa ga je zagovarjala in branila kot najbolj sposoben kader. Potem je pa obrnila ploščo in kje smo zdaj? In seveda zaradi tega, kdo jih še verjame, kdo jih še verjame? In zaradi tega vsa zgodba potem je dejansko šla naprej. In mi smo dolžni opozarjati zaradi naših volivcev, obveznosti do državljanov, da se s proračunom razpolaga racionalno in smotrno in zaradi tega tudi

Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Zdaj če se vrnemo še enkrat k tistim besedam, ki bi morale v tej državi zaradi njih zasvetiti vsi alarmi. Predsednik Vlade je pred kratkim izjavil: "Imamo krizo v koaliciji zaradi korupcije". Glejte, mi v Slovenski demokratski stranki kot odgovorni politiki smo takoj predlagali sklic te seje in da se pogovorimo o zadevah, ki jih je izpostavil predsednik Vlade. Predsednik Vlade je povedal, da je problem v državi korupcije. Je pa nekaj seveda pri tem pozabil povedati: da ni kriza samo v Vladi, ampak je kriza v celi državi. Toliko stavk, toliko napovedi stavk kot jih je sedaj, mislim, da nikoli v zgodovini te države ni bilo. In še več, ni povedal bistvenega: da je za to, kar se dogaja na področju korupcije, on eden tistih, ki je v vrhu te spirale. Zakaj? Tudi njegova dejanja in njegove izjave oz. ne-dejanja, kažejo na to, da ima težave. Da ima težave in da je bilo veliko ministrov, ki so imeli prav tako težave. Zdaj pa nekateri rečejo, saj so sprejeli odgovornost pa so odstopili. Veste, goljuf ali pa tat, ko nekaj ukrade, ne more pol vrniti, pa reči, saj sem vrnil, pustite me na miru. Pa še zato so me najdli, ker so me najdli mediji. Povejte mi, kdo od teh ministrov je sam od sebe odstopil, ne da bi bila afera znana v medijih? Nobeden. Šele ko so bili močno s prstom v marmeladi, ko jih tudi Vesna Vuković ni bila več sposobna rešiti, so seveda potem odšli. Ampak poglejte, dajmo se še enkrat spomniti, kako je začel mandat predsednik Vlade. Ena prvih sej korespondenčnih, dopisnih sej je bila 3. 6. 2022, na kateri je bilo pod nujno potrebno razrešiti nadzorni svet Jaz sem takrat takoj podala poslansko vprašanje, ker je to pomembno, in sem predsednika vprašala, kaj meni o konfliktu interesov glede na to, da je lastnica njegova žena. Veste, da mi niso odgovorili na to vprašanje. Odgovoril je takole: "Borzen posluje s številnimi in eno od teh podjetij je tudi Star Solar". pravi, predsednik Vlade je dokaz, da nima s tem nobenih težav, niti za konflikt interesov. Zdaj, ko seveda je vedno več te vroče juhe, potem tudi predsednik Vlade to mahinacijo s temi lastništvi.

da je potrebno se znebiti nekaterih ljudi, ki niso njemu po godu. In seveda, ker tega ni želela, je morala oditi. Lindav je šel raje v pokoj, da ne bo šel čez kakšno dodatno kalvarijo, tudi zato, ker je izpostavil, da imamo problem s korupcijo. Naprej, predsednik Vlade je ob tem, ko je prišlo v javnost, da ima nek račun v tujini, rekel, da o tem nič ne ve in da je preko svojega odvetnika urgiral. Nič ne vemo o tem. Jaz verjamem, da v tem času so pa verjetno že našli tega zlikovca, ki mu je ukradel identiteto,

bil vpleten v neke korupcijske zgodbe v tem smislu, lahko rečem, vpleten v neke zgodbe glede na to, da je postopek stekel. Nič ne vemo še o tem postopku. Potem bivša ministrica za javno upravo. Dejstvo je, da je šlo za razpis, eden največjih razpisov za nevladne organizacije, okoli 10 milijonov. Gospa niti ni znala povedati na televiziji kaj je namen tega razpisa. Vedela pa je komu mora iti denar. Tudi ona je odšla. In zdaj vas sprašujem, ali ni dovolj, dovolj na mizi, da se začnete resno ukvarjati s tem kaj boste naredili, da se pretrga ta spirala korupcije. In zdaj se bom pa vrnila na ministrico za pravosodje. Žal je zapustila sejo. Ampak poslušajte, ona je odgovorila, ko seveda je revolucija začela žreti svoje otroke, da se bo borila oziroma se bori zaradi spornih političnih, poslovnih in kadrovskih praks. In me zanima, glede spornih poslovnih in političnih praks, ali je karkoli storila, ko je pač kolegica na drugem ministrstvu oziroma državna sekretarka, podpisala presojo vplivov na okolje, brez tega, da bi vedeli, kdo je vodil postopek v rekordnem času, samo zato, da se je ugodilo Jankoviću. Veste, to je tistemu županu, s katerim se je ta ministrica nedolgo nazaj tudi objemala. Zanima me, kaj je ministrica storila glede na to, da je mestna občina ena izmed držav z najvišjim tveganjem oziroma najvišjo korupcijo?

Potem me zanima, kaj je naredila, ko je govorila o kadrovskih praksah, ko so gospo na ministrstvu, ki je povedala, da je potrebna presoja vplivov na okolje v Mestni občini Ljubljana čez nekaj dni zamenjali, malo pred tem je prišla na neko funkcijo, v Državnem zboru, povedala, da je presoja vplivov na okolje potrebna in glej ga zlomka, kmalu za tem morala oditi. Povejte mi, kje je bila ministrica, ko se gradi nesramno draga stavba železniške proge železniške postaje, bejž no kje, v Novi Gorici. V tisti Novi Gorici ko bi morala ministrica za notranje zadeve enega odsloviti in iz tiste Nove Gorice od koder prihaja tudi predsednik Vlade. Jaz ministrice o teh zadevah nisem slišala govoriti, niti je nisem slišala, da bi se kakorkoli morda začudila nad pogodbo, ki jo je prav tako podpisala, vredno nekaj milijonov evrov za sodno stavbo na na Jesenicah. Vse tiho je bilo. Danes pa gospa, ki je bila s prstom v marmeladi in je subjektivno odgovorna, ker je podpisana pod nekaj in nehajmo s to objektivno odgovornostjo. Objektivno odgovorna je celotna Vlada, ker je to slišala ona, pa je to podpisala in vedela, danes hoče povedati, da je problem v tem, da prejšnja vlada ni imenovala, kaj, dveh tožilcev. Lepo vas prosim. Problem našega sodstva je tole. In glej ga zlomka, to so člani mačehe matere, politične mačehe, matere pravosodne ministrice. Ali se je borila kaj za to, da ne bo korupcije, da bomo imeli neodvisno sodstvo? Ali res lahko pomaga število dodatnih sodnikov in število dodatnih tožilcev, če ti niso neodvisni, če ti lahko po spletu, po socialnih omrežjih politično obračunavajo. Se vam zdi, da človek, ki pride pred tak sodni sistem, ima res občutek, da je prišel pred pravico, če bi si naši sodniki zavezali oči, bi še morda šlo. Skratka, poglejte, jaz bom povedala samo eno zadevo. Če bi vam malo šlo za korupcijo, in da se sistemska korupcija preprečuje, bi podprli vse zadeve in ukrepe, ki smo jih imeli glede Kanala C0, kajti glejte, tukaj denar ne bo mogel povrniti, izgubljeno. Poglejte kaj se dogaja v Pivki, ko je prišlo v vodovod oz. v področje vodonosnika do onesnaženosti s fekalijami. Predstavljajte si v Ljubljani, in samo zato, ker je Janković nekdo, ki mu omogočeni milijonski odpisi, ki mu je omogočeno objemanje z ministri, in ki jasno pove, da se mu nič ne bo zgodilo, ker je vedno nasproti Janeza Janše, uničuje zavedam, da je on šef, jaz se zavedam, da je šef predsedniku Vlade, in da pač čevapčiči nekaj stanejo, ampak oprostite, vendarle gre za vodo in vendarle gre za takšno korupcijsko tveganje, da bi mu vsi morali reči ne. Ta Državni zbor je to že enkrat znal storiti, potem ko smo postali svobodni, pa je bilo konec s takšno enotnostjo. Hvala lepa.

Zdaj, da boste lažje razumeli, bom mojo razpravo začel nekako takole. Vseh nas 90 poslank in poslancev, ki smo bili izvoljeni v ta Državni zbor, seveda so nas, do nas pristopile stranke, ko so formirali liste za državnozborske volitve. Običajno pristopijo do tistih ljudi, ki imajo v svojih okoljih neko zaupanje in seveda zaradi tega tudi računajo na čim boljši rezultat.

Je pa korupcija s katero se srečujemo v Sloveniji en velik problem. Tudi podatki, ki obravnavajo to tematiko, niso taki, da bi nam bilo lahko v ponos. Tudi seja z naslovom korupcije, se mi odmislim podatek, kdo je predlagal to temo. Nenazadnje višek viška se mi zdi, da je tudi uvodničar gospod Janez Janša, ki ga je danes predstavil,

na podlagi teh izvolitev, kot sem že prej začel, nas poslank in poslancev, v ta Državni zbor, seveda se po tem postopku pač oblikujemo, opozicija, koalicija, tisti, ki so v koaliciji, seveda se odpirajo kar številna delovna mesta, pa možnost zaposlitev za take ali drugačne strokovnjake, kadre na ministrstvih, če si v opoziciji, pač verjetno v kakšne poslanske skupine in tu se zadeva več ali manj konča. Tako, da vsaj korupcija, tako, da bi lahko, jaz tudi ne poznam nekega znanega primera, ko bi bil sam poslanec obtožen korupcije, seveda, ker tu sprejemamo zakonodajo. Biznisi, tam, kjer pa so interesi in pa milijonski posli, se pa dogajajo po ministrstvih, vladnih uradih, skratka tam, ko razpolagajo seveda tudi z denarjem. Tisto, kar sem jaz krepko razočaran v teh zadnjih dveh mesecih, nenazadnje, jaz sem več kot, mislim, že dolgoletni član Socialnih demokratov in moram reči, da je ta gonja, ki se je pričela s to afero, mene osebno, pa še marsikoga, zelo prizadela. Jaz vem, da imamo tisoče članov, ki so pošteni, ki pošteno delajo in ta pavšalizem in oznaka pa gonja proti določeni stranki, danes smo na tnalu mi, jutri boste morda vi, me pa moram reči, da zelo žalosti. Zdaj morebiti, da se vrnem s par stavki zaradi časa, volje, na to samo afero. Jaz sem z njo izvedel, kot tudi verjetno moji poslanski kolegi, iz medijev, ko so novinarji zaznali težave okrog cenitve, ministrica na naši poslanski skupini niti temu ni dajala kako posebno pozornost, pač pa je en teden napovedovala, to je bilo v začetku leta, da bo počistila v vrstah cenilcev. Sledili so kak teden, dva, do interpelacije SDS, ki smo jo seveda v poslanski skupini prebrali in na podlagi vseh informacij, ki so tudi takrat pricurljala v javnost, smo poslanke in poslanci prvi v Socialnih demokratih, zavzeli jasno stališče, da na podlagi takšne ali drugačne odgovornosti in vsega tega, kar se nakazuje v zvezi s tem poslom podpore oziroma v bran ministrici pri interpelaciji ne moremo iti. Zakaj to omenjam? S to izjavo seveda smo kak teden počakali, ker je imela ministrica pač smrtni primer. Tako da, je pa ravnanje ministrice po tem, ko je izvedela, da je pa na tnalu, da podpore v lastni stranki ne bo dobila in po tem, ko smo izvršili tudi sejo predsedstva, kjer sem pa bil prisoten, kjer je bila tudi ministrica v odstopu in pa državni sekretar, ker so pojasnili par zadev, kjer smo jo pozvali, da pač zaradi vsega tega je objekt..., najmanj kar je, je objektivno odgovorna in da jo pozivamo, da naj odstopi, če pa zazna kakršnekoli sume kaznivih dejanj, je pa dolžna, dolžna po zakonu to tudi najaviti. To je naše stališče, ki ga je kasneje zavzela tudi ne samo poslanska skupina, ampak tudi stranka. To je pa tudi hkrati moment, ko so se pa začeli napadi na SD. V to niso vpleteni posamezniki. Še enkrat naj povem, da ima v tej državi vsak ime in priimek, niso člani SD. jaz nisem bil v nobeno korupcijsko afero pri tem nakupu vpleten, pa še tisoči drugih ne. Zdaj se je pa začel ta korigiran napad na SD, da ne omenjam, toliko pa sem v politiki, da nisem več naiven, da se je pojavil tudi znani borec proti korupciji dr. Brecelj, sem pričakoval, ker je predsednik Strateškega sveta za zdravstvo, da bo prišel s kakšnimi informacijami, kako bomo zadeve reševali v zdravstvu in je prišel širši slovenski javnosti povedati, da je SD koruptivna stranka. Mi smo ga pozvali, da naj pove, da vsak v tej državi ima ime pa priimek. Žal odgovora, spoštovane kolegice in kolegi, nimamo. Baje pa, da obvladujemo zadeve v zdravstvu zahteval podatke, baje, da imamo, ne vem, koliko je, 106 ali koliko, je članov v teh svetih zavodov v zdravstvu, da so pri nas ali štirje ali šest, ne me držati, ampak to je neko število in to, na ta način mi obvladujemo. Želim povedati, da iz tega lova na čarovnice, preidimo enkrat na imena pa priimke. Zdaj, ker ste že malce svoj čas prekoračil, samo še dve zadevi. Pri tej zadevi, če se je kaj izkazalo, je to, da hitenje nikoli ni dobro. Jaz po tistem, kar se nam je bilo predstavljeno, kaj se je decembra dogajalo, kar naenkrat so sredstva, niso, niso, čez dva dni so bila, potem izpeljete projekt v enem tednu, to je super polje za napake, za površnost, da ne bom rekel še kaj drugega (nadaljevanje) nekako sam pri sebi, da je to v luči tega vse tisto, kar se dogaja. Potem, ko smo pa tudi mi dobili nekatera, nismo dobili odgovora na nekatera vprašanja, pa so tu tudi telefoni, menjave, pa tako naprej, spoštovane kolegice in kolegi, pa zahtevamo, da se zadeva razišče in to, da raziščejo ustrezni organi. Razlika med našim mnenjem in pa ravnanjem predsednika Vlade v tem primeru, mi imamo isti cilj, da se zadeve razčistijo in jaz sem ga tudi popolnoma razumel, ko je rekel, da želi dodatne informacije,

Jaz, mi pride ta priložnost, ki jo je dobila ministrica v odhajanju, nekako v prispodobi, da bi lahko rekel, da so to tako priliko, ki je ona dobila, to so mokre sanje vsakih, vsakega zapornika na domu, da bi sam sebe, sam svoj primer raziskal.

še tudi sam ne ve ali je to dobro ali ni dobro. Mi imamo za to, za nepravilnosti pa za kazniva dejanja ali pa še kaj drugega v tej državi pristojne inštitucije, oni naj se ukvarjajo s tem, tisto, kar je na nas politikih, je pa odgovornost, je pa v teh primerih manjkalo. Pa da zaključim. Ali je kriva ali ne, ne. Tudi odgovornost delno Vlade v vseh teh hitrih postopkih, Vlada je to potrdila, je zagotovila finance, odgovorna ministrica je pa najmanj, kar je, kupila stavbo, kupila z denarjem stavbo za sodnike, ki jo le-ti nočejo, kupila je stavbo za sodnike, ki jo sodniki nočejo, kupila je stavbo na podlagi videno-kupljeno pa je ni šla pogledat, to stavbo. In nenazadnje, spoštovane kolegice in kolegi, podpisala je pogodbo. In za svojimi dejanji mora vsak v tej državi stati in jih odgovarjati in korupcijo v tej državi / nerazumljivo/. Še nekaj. Veseli me, da ima koalicija v svojem programu tudi, da bomo spremenili Zakon o kazenskih postopkih, da ne bodo moralizirali o korupciji ljudje, ki so jim postopki zastarali, večmilijonski postopki, ki imajo težave z izločanjem, da bomo končno fazo, baje da gre za majhne spremembe zakona, da bomo odpravili to anomalijo poštnih nabiralnikov, ko javne uslužbence vidimo pa jim ne moremo po pošti izročiti / nerazumljivo/ podobne zgodbe, ki so v ozadju vseh teh zastaranj. Hvala lepa. Lep dan še naprej.

Razpravo, ki sem jo imel včeraj, je očitno spremljalo veliko ljudi. Sem imel veliko odzivov, celo eno knjigo sem si prislužil na ta račun, pa vendar jo celo ne morem danes ponoviti, k čemur me je pozvalo kar nekaj ljudi, tudi kolegov. Velikokrat razpravljamo o tej temi, bi pa šel na začetek. Ponovno poudarim, ton razprave, smer razprave določi uvodničar. Kaj je delal uvodničar? Že to je en višek predrznosti in paradoks, da nam pridiga in moralizira nekdo, ki je bivši obsojenec, zapornik in je bil za takšna dejanja obsojen. Pa bi bil verjetno tudi pri nas, če bi imeli boljšo urejeno pravno zakonodajo kot jo imajo v Avstriji, kar bom pa na koncu povedal. Nekaj gnilega je očitno v deželi tej, kot bi rekel Hamlet na Danskem, ampak očitno na Kranjskem, kjer lahko nekdo, ki je recimo tudi zapornik aktualni, na državni proslavi nastopa, kot je to Bavčar, če že govorimo, da imamo imena in priimke tistih, ki korupcijo izvajajo. To v neki drugi urejeni državi očitno ni možno, da na državni proslavi koruptivneži ljudem pridigajo. Pavšalizmi, posploševanje niso okej, zato ker mečejo slabo luč na vse. Sam vedno trdim, da je potrebno delati pošteno, ne krasti, ne lagati, velikokrat pa imamo ravno obratno. In ne sprejmem priporočil tistih, ki delajo eno, govorijo drugo. Politika ni leva, ni desna, je pa mogoče malo različna, na eni strani bolj sofisticirana, na drugi pa maksimalno brutalna. Sistem, sistemska politika, to je problem. To se je izkazalo tudi v tej aferi Litijska, kjer je srž problema sistemske korupcije, trojanski konji, politično kadrovanje, lojalni nastavljenci, fanatiki, tudi strankarski, ki gredo kot kamikaze zato, da bodo neke stvari spravili skozi, tudi čez lastna trupla, če je potrebno. In to, da so to tudi ljudje brez kvalifikacij, je potem velik problem v državi, kjer ni važno, da pride minister s tremi, petimi ljudmi, ki so bili tak političen kader in ki po mandatu ali pa po odstopu odidejo, struktura pa ostane ista. In tu imamo mi problem. Problem imamo tudi v neučinkovitosti sodnega sistema. Na to pridemo kasneje, ker sem naročil tudi eno raziskavo pri našem raziskovalnem sektorju v Državnem zboru in pokaže zanimive zaključke. Grem pa par stvari, ki jih je bilo danes omenjenih, Kriza zaradi korupcije. Kriza zaradi korupcije v tej državi je že 30 let od začetne afere, ki jo je uvodničar imenoval, da je bilo potrebno nakupiti orožje. Ja, verjetno v času, ko je trajala Slovenska vojna, ampak bolj je problem v prodaji orožja, tudi obsojencem za vojne zločine na Hrvaškem, in podobno, pa o tem so napisane knjige, preberite si recimo kakšno knjigo, Prevarana Slovenija in podobno. Paraliziranje Slovenije z uničevanjem organov pregona se je začelo že zdavnaj. Pa če gremo v leto 2005, prva Janševa vlada je želela ukiniti korupcijsko komisijo. Sam sem takrat zunaj v snegu zbiral podpise, da se to ni zgodilo, smo preprečili to. Čeprav tudi takratna opozicija ni želela prispevati podpisov v parlamentu, da bi šli v referendum in naj ljudje povedo, ali rabimo protikorupcijsko komisijo ali ne. Od večjih afer bi izpostavil še enkrat več TEŠ 6, ki letno pridela 280 milijonov izgube in ki je takrat po nemških standardih stal 600 600 milijonov evrov, ker je en megavat nazivne moči bil vreden milijon evrov v Nemčiji, v Sloveniji pa je očitno na koncu dva pa pol, zato ker je zrasla cena na milijardo in pol in smo tam 900 milijonov nekje izgubili. Nekdo jih je pa dobil. Pohvalil bi organe pregona in sodišče v primeru včeraj danes objavljene novice, da je GenePlanetu prepovedana odtujitev in obremenitev njihovega lastništva, lastnine. To je primer spornih poslov z ventilatorji, ki ležijo tam neuporabni nekje v skladiščih. Vključenih v to pa je bilo veliko ljudi iz prejšnje oblasti. Imamo tudi primer Planet TV in izgubljene dokumentacije, kjer revizorji Računskega sodišča ne najdejo dokumentacije, ki govori o tem, da je bilo iz Telekoma odtujenih nekaj milijonov evrov v neke neke privat medijsko politične posle, ne bi šel še vse izločanje dokazov in tako dalje. Grem pa zdaj na to raziskavo, da ne jemljem preveč časa še kolegom. Izvirni greh v Sloveniji je za procesiranost že 30 let. Takratne politično odvetniške in druge elite so si dogovorno uredile takšno zaprocesirano državo, kjer imamo zelo visoke standarde, da ne prihaja do epilogov. Kje je problem teh standardov? Raziskava z naslovom Učinkovitost pravosodnega sistema primerja naše izločanje nedovoljenih dokazov z Avstrijo, Hrvaško, Irsko, Nemčijo, Švedsko, tudi Islandijo v posebni raziskavi, ali pa sankcioniranje sodnih postopkov zaradi oviranja postopkov in zlorabe postopkov z Estonijo, Hrvaško, Madžarsko, Portugalsko in še s kom. In kaj ta pravi, izsledki te raziskave. Glavna zadeva, dejstvo, da je bil dokaz pridobljen nezakonito še ne pomeni avtomatično, da se tega ukaza dokaza ne uspe upoštevati v postopku in v sodbi. To imajo vkomponirano v zakonodajo od Avstrije, Hrvaške, Irske, Nemčije, Švedske in lahko naštevam cel kup držav. Slovenija ne. Pri nas se vsak dokaz da z lahkoto izločiti. Tam je možnost izločiti dokaz samo, če je bil pridobljen z mučenjem ali z nekim najstrožjim posegom v zasebnost. Sodniki imajo možnost diskrecije, da na podlagi teže kaznivega dejanja presojajo, ali bodo take dokaze kompromitirane uporabili ali ne. In vse dokaze, ki iz tega dokaza izhajajo, se normalno upošteva. Tako imamo primer potem naprej drugega, to je pa izločanje dokazov in zavlačevanje postopkov, pred tem pa še dopustnost izkazov dokazov pridobljenih iz tujine. (nadaljevanje) prej je bilo povedano, kako in kaj. Ja, tam je bila sodba pravnomočna, urejena, dokazi pridobljeni, na Finskem upoštevani, v Sloveniji, žal, pač ne, ker imamo take procesne omejitve. Zavlačevanje sodnega postopka, druga zadeva. Raziskava nam pove, da imamo v Sloveniji večletno zavlačevanje postopkov, zastaranje postopkov in podobno. V drugih urejenih državah, pa tudi v nekaterih, ki jih imamo za manj urejene od Slovenije, na primer Madžarska, Hrvaška, Portugalska, v primeru zavlačevanja postopka za en mesec lahko izločijo odvetnika, če mu dokažejo, da škodljivo vpliva na postopek, in še denarno kaznujejo, na Madžarskem celo milijon forintov, recimo. Pričakujem, da bomo to uredili. Se že pripravlja prenova Kazenskega zakonika, Zakona o kazenskem postopku; jaz upam in verjamem, da bomo te stvari tam rešili. Islandija je te stvari naslovila na poseben način, ustanovila poseben organ in potem v enem letu je sto ljudi prečesalo za 12 let nazaj posle in so zaprli tudi bivšega premierja, tri ministre, 60, 80 direktorjev. Težava, ki jo imamo v Sloveniji, so tudi osebni stečaji, ki se jih zelo zlorablja. In imamo vsaj 20 ljudi, ki sedaj obračajo milijone, hkrati so davčni dolžniki v osebnem stečaju in celo socialne transfere prejemajo od države. Pa razumi, če moreš. In seveda razne davčne svetovalce, povezane s političnimi strankami, ki vozijo drage avtomobile, ki niso njihovi, vse premoženje prepisano na znance, neznance, razne nabiralnike in tako dalje. Te stvari je treba omejiti, resno nasloviti. Potrebujemo tudi urad za odvzem nezakonitega premoženja in strožje pogoje in lažjo možnost uporabe instituta nadzora tega premoženja. V Italiji te z lahkoto obišče finančna policija, če si kupiš nek dražji avto ali večje stanovanje, vredno recimo milijon, to, kar imamo tudi pri nas, in predoči svoje premoženje. Če ne moreš, država to zaseže. Jaz upam in verjamem, da gremo po tej poti v Sloveniji naprej, da bomo z zakonskimi predlogi to naslovili in da bo sodišče, ki je za to pristojno, in seveda organi pregona korupcijo preganjali. Prav pa je, da na njo opozarjamo in da se ozavešča javnost. Ni pa prav, da v javnosti imamo cel kup videov, dokazov, štetja gotovine, posnetkov o lomljenju jajc sodnikov in tako dalje. Nobeden niti objektivno ne odgovarja, niti tisti kolegi, ki so jih polna usta boja proti korupciji, svojih kolegov ne pozovejo k odstopu, celo kuverte z odstopnimi izjavami ostanejo skrite v predalih. Se pa na veliko pridiga, kaj in kako. Tako da dajmo pomesti pred svojim pragom in uredimo zadeve. Seveda pa priporočil nismo podprli, ker je tako Zakonodajno-pravna služba rekla, da niso pravilna.

o indeksu zaznave korupcije, kjer je Slovenija pod to Vlado v letu 2023 bistveno nazadovala in dosegla zgodovinsko dno. Evropska komisija je pred časom opravila javnomnenjsko raziskavo v 87 evropskih mestih, med katerimi je bila tudi Ljubljana. In ta raziskava je pokazala, da osem od deset Ljubljančanov meni, da je v delovanju mesta prisotna korupcija. 5. februarja letos je predsednik Vlade Robert Golob na srečanju z generalno direktorico OZN za izobraževanje, znanost in kulturo ugotovil, da imate v koaliciji manjšo krizo zaradi korupcije. Vse to so bili nekako razlogi, da se je ta seja na zahtevo Slovenske demokratske stranke sklicala. Ampak zanimivo pri tem je, zakaj je ta kriza zaradi korupcije v vladni koaliciji zaradi s korupcijo obremenjenega nakupa propadajoče stavbe na Litijski 51, ki naj bi bila namenjena sodiščem, za katero sodniki pravijo, da je neprimerna in je ne želijo. Upravno sodišče, ki naj bi se tja selilo, pa je celo ugotovilo, da gre za bistveno poslabšanje razmer glede na obstoječe stanje. Če bi se to res zgodilo, danes vemo, da nikoli tam sodišča ne bo, v najboljšem primeru, slišimo, bo nek arhiv za odslužene spise, ampak ne za 8 milijonov evrov, kot je bila stavba kupljena, ampak bo potrebno verjetno najmanj še toliko milijonov evrov **55. TRAK: Skratka, zaradi tega imamo danes to sejo, in to sejo nimamo zaradi opozicije, ker ta zgodba ni prišla v javnost zaradi opozicije. Ta zgodba je prišla v javnost zaradi tega, ker so začeli ratingi koalicijskih strank se nevarno spreminjati v mesecu decembru, velika rast Socialnih demokratov in padec Gibanja Svoboda, In seveda je bilo treba s strani Gibanja Svoboda nekaj narediti in verjetno vsi vemo, kdo je to akcijo in to potezo potegnil, kajti prvi članek o tej zgodbi je bil objavljen v spletnem spletnem portalu, ki je bil v lasti sedanje generalne sekretarke gibanja Svoboda, in od tam naprej se je ta zgodba pač začela odvijati. V kolikor temu ne bi bilo, verjetno danes še ne bi vedeli za to izrazito korupcijsko obremenjeno zgodbo. In koliko je še takih zgodb, se vprašajmo, ki bodo verjetno šele skozi neko obdobje prišle na plano, in koliko davkoplačevalskega denarja odteka negospodarno, nekontrolirano in tudi v žepe posvečenih. Zdaj pri tem moram reči, da je pa zelo simptomatično, da danes Vlado na temo korupcije zaradi te zgodbe in ostalih zgodb, ki se dogajajo v vladnih vrstah, zagovarja pravosodna ministrica, ki to več ni, ki je odstopljena, pravosodna ministrica, ki ni več članica ene koalicijske stranke, pravosodna ministrica, ki ni samo objektivno, kot govorite nekateri, ampak je tudi subjektivno odgovorna pri tej zadevi. Tudi subjektivno odgovorna. Če pogledamo kronologijo za nazaj, vidimo, da se je ta nakup začel odvijati v tistem trenutku, ko je ministrica pred letom dni ocenila, da rešitev pravosodja s prej predvideno rešitvijo, ki se je izvajala kar nekaj let, vrsto let, pridobilo se je zemljišče za Bežigradom, pripravljali so se projekti, reševalo se je problem na celovit način, da ni primerna, in da je potrebno najti neko drugo rešitev. In ključna točka v tej zgodbi, ki jo imate tudi v gradivu, je 5. oktober lanskega leta, kjer je bil nek sestanek na katerem so poleg ministrice sodelovali tudi državni sekretar Igor Šoltes, Valerija Jelen Kosi, Žiga Čepe, njen generalni sekretar takratni, Uroš Gojkovič, Tina Tržan njegova namestnica, Simon Starček in pripravljavci analize JHP. zapisniku beremo, po predstavitvi je Uroš Gojkovič ministrico in vse navzoče seznanil z zaključki informativnega javnega zbiranja ponudb za nakup poslovnih prostorov v Ljubljani, na podlagi analize je najustreznejša ponudba Litijska 51. Ministrica je bila zraven na tem sestanku. Prav tako je ministrico seznanil Uroš Gojkovič, generalni sekretar, ki ga je odstavila in ga okrivila, da je najbolj odgovoren, in da je delal za njenim hrbtom, da za nakup stavbe ni zadostnih sredstev v proračunu. Ministrica je na sestanku dejala, beremo dalje, da bo naredila vse, da bo prišlo do potrebnih sredstev, da gre za drobiž v proračunu, piše v tem zapisniku. Posebej je poudarila, da bo šla k ministru za finance in predsedniku Vlade in da bo sredstva že zagotovila. In seveda, zdaj ministrice trenutno ni v dvorani, upam da kje posluša, kajti v nadaljevanju je nekaj vprašanj, ki terjajo njene odgovore zaradi tega, ker je okrivila za ta posel oz. odgovornost želela prevaliti na ljudi, ki za to niso nič odgovorni. Njen generalni sekretar, vemo kaj počne generalni sekretar ministrstva, dela po navodilih ministrice. Skrbi za to, da hiša deluje, da sistem funkcionira, in da uradniki delujejo usklajeno in v skladu z navodili z vrha. In on je seveda v skladu z njenimi navodili na podlagi tega kar je bilo rečeno, storil vse, da bi se ta posel, ki ga je zagovarjala, še 28. decembra, ko je bil že potrjen na Vladi, ga je zagovarjala, in še 5. januarja na eni od komercialnih televizij, letos, da se ta posel spelje, in je seveda s svojim podrejenim, med drugim tudi Simonu Starčku, ki ni delal nič na svojo pest, kot želite nekateri zdaj to prikazati, in je bil nekdaj naš član, vodja finančne službe, je še vedno članica Slovenske demokratske stranke, ampak vsi ti ljudje so pač izvrševali navodila. V kolikor jih ne bi, bi bili za to delovno pravno odgovorni. In ker beremo potem v nadaljevanju v teh zapisih, ki jih imate tudi v našem gradivu, da je seveda vsa ta pot šla v smeri, da je potrebno ta posel na vsak način izpeljati, in ker ni bilo sredstev zagotovljenih, se je

ker vemo kaj govori Zakon o javnih financah. Sredstva proračunske rezervacije je mogoče zagotoviti samo za nepredvidene dogodke! To v tem primeru ni bil slučaj. In potem, ko je bilo to zagotovljeno, so se na hitro spremenili NRP, umestil se je ta projekt na seji 28., med božičem in novim letom na seji Vlade, kjer ni nihče nasprotoval, zato je odgovornost tudi Vlade, se je ta projekt umestil, naslednji dan podpisana oziroma že isti dan podpisana pogodba, zadnji dan pred soboto, v petek 29., pa izvršeno plačilo 7,7 milijona evrov. In tukaj seveda je potrebno ministrico neposredno vprašati in želim, da danes tudi na to jasno in nedvoumno odgovori, kajti v nadaljevanju preiskave bomo seveda seznanjeni s celotno dokumentacijo in vsemi zapisi in z vsem, kar se je dogajalo, ali drži, da jo je gospod Gojkovič 19. decembra opozoril, da tega posla ni mogoče izpeljati, ker ni zagotovljenih sredstev? In, ali drži, da jo je še tri dni kasneje na to ponovno opozarjal? In, ali drži, da se je 22. decembra na hitro zgodil preobrat po tistem, ko je zeleno luč dal minister za finance za protizakonito izpeljavo posla. O tem govorimo. Javnost pričakuje tukaj jasne odgovore na ta jasno postavljena vprašanja. To seveda v ničemer ne razbremenjuje odgovornosti celotne Vlade, ampak največja odgovornost je na ministrici za pravosodje in na ministru za

Začela bom s tem, da je zame korupcija eno najbolj zavržnih dejanj in jih ostro obsojam. Glede na razkritja in ravnanja smo bili v stranki Socialnih demokratov, in tudi osebno, zgroženi in razočarani, da je do tega prišlo. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo kaj kmalu po prvih razkritjih se odločili, da za ministrico več ne stojimo. Zahtevali smo, da mora ministrica zapustiti ta položaj, kar je potem v nadaljevanju storila tudi stranka SD. Kajti, ona je prva, ki je podpisala vse te dokumente, ki je vedela kaj se dogaja in morala bi vsaj tudi vedeti kaj se dogaja na njenem ministrstvu, saj je bila tudi odgovorna. Takšna ravnanja absolutno so nedopustna in ministrica bi morala takoj prevzeti odgovornost in odstopiti, k temu smo jo seveda pozvali, je seveda sedaj tudi končno po vsem tem tudi odstopila. Odgovornost je prevzel tudi generalni tajnik stranke. Sklicali smo kongres, da preverimo podporo volivk in volivcev. In sestanki, s katerimi smo se soočili članice in člani Socialnih demokratov so jasno pokazali, da člani želijo odgovore. Ampak, seveda z vsemi temi, bom rekla, nam Socialnim demokratom vzbuja nek up, kajti dvorane so bile polne, to se pravi, da članice in člani stojijo za nami, verjamejo v socialno demokracijo in absolutno imamo poštene ljudi, člane in članice, ki seveda zahtevajo odgovore in niso vsi vključeni v te nečedne posle. Tisti, ki pa so, morajo prevzeti odgovornost. Preiskovalni organi pa morajo začeti preiskovati ta ravnanja. Glede na to, da smo slišali oziroma če res drži, da se še postopki na Ministrstvu za pravosodje niso začeli je to izjemno izjemno zaskrbljujoče. na tem mestu povem, da se mi absolutno ne zdi prav, da je preiskovalka v tej zgodbi bila ministrica in še sedaj v funkciji ministrice.

Tudi Komisija za preprečevanje korupcije obravnava posamezne primere in kolikor so zaznani odstopi, jih predaja pristojnim organom. In takšna ravnanja, ki so se zgodila na pristojnem ministrstvu, bi morala ministrica takoj odstopiti pristojnim. Ampak vemo, kaj se je dogajalo. Šla se je sama preiskovalko, v nekaj dneh pregledala več kot tisoč dokumentov, pred podpisom pogodbe za Litijsko pa enostavno ni utegnila preveriti vseh dejstev v pogodbi, od kvadrature, višine kupnine, cenitve. Žal meni to vzbuja vse preveč dvomov, kaj si je s tem sploh želela doseči - ali prikriti ali zaščititi sebe pri ravnanju ali okužiti in uničiti dokumente. Na tem mestu moram reči, da se mi seveda zastavlja tudi vprašanje seveda, ki ga je tudi izpostavil že minister, ključno vprašanje je ali je ministrica Dominika Švarc Pipan želela pri tem razčiščevanju še kaj pomagati ali pa škoditi. In ja, korupcijska ravnanja so v Sloveniji zelo zakoreninjena, kar je skrb vzbujajoče. Seveda na eni strani imamo ponudnika, na drugi strani imamo prejemnika in na tretji strani imamo davkoplačevalce, ki so veliki oškodovanci. temu smo bili priča tudi na eni izmed preiskovalnih komisij iz prejšnjega mandata, to je, se pravi, žilnih opornic, kjer je komisijo vodila poslanska kolegica Jelka Godec. Opravili smo poslanci izjemno veliko dela, še več ga je takrat opravila predsednica. Ugotovitve so bile takrat šokantne in pričakovati bi bilo, da bomo prišli do epiloga, saj smo naznanili sume storitve kaznivih dejanj in jih predali tudi pristojnim organom. Epilogi takšnih ravnanj so seveda zelo redki. Zakaj? Predvsem iz razloga procesnih napak, odvetniških manevrov, zavlačevanja postopkov. Tako da običajno dobijo epilog zgolj tisti, za manjša kazniva dejanja, bolj enostavni postopki, žal ljudje, navadni ljudje rečejo, obsodbe doživijo tisti kurji tatovi, medtem ko tisti, ki se okoriščajo z milijoni, na veliko povečujejo svoje premoženje ali pa premoženje ožjih družinskih članov, ostanejo nekaznovani. Zato postajamo žal bolna država. In če želimo, da se strožja zakonodaja sprejme, da do takšnih ravnanj ne bi prihajalo, je treba tudi narediti neke korake pri spremembi zakonodaje. V Ženskem forumu Socialnih demokratov smo razpravljale in bi predlagale, da se dopolni Zakon o političnih strankah tako, da so tudi individualni funkcionarji (predsednik ali predsednica, podpredsedniki ter podpredsednice, generalni sekretarji, generalne sekretarke) zavezanci za prijavo premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije in tudi, da se Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije dopolni tako, da so zavezanci za prijavo premoženjskega stanja tudi ožji družinski člani zavezancev. To je že bilo kar nekajkrat tudi predlagano. Do potrditve v tem Državnem zboru ni prišlo. In nenazadnje,

Lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za notranje zadeve. Glede na to, da smo bili večkrat izzvani, da pristojni organi ne opravljajo svojega dela, lahko rečem, da nimamo nobene informacije, da policija, ki je naš organ v sestavi, v tej zadevi ne bi opravljala vseh, ne bi izvajala vseh svojih pristojnosti. To je bilo tudi večkrat že v medijih, policija je v tej zadevi izjemno hitro odreagirala, to je bilo tudi v vseh medijih, bom rekla, ta informacija dana. Je pa zadeva v fazi predkazenskega postopka, zato kakšne dodatne informacije seveda se ne morejo razkrivati. Tako da hvala lepa.

Včasih tišina govori bolj kot besede, včasih se odgovor skriva v vsem, kar ni bilo povedano, včasih neizrečene besede utišajo dvome bolj kot izgovorjene besede, ampak danes temu pač ne bo tako. Korupcija je beseda, ki boli, ja, odkar je ta naša mlada Slovenija nastala v 90 letih, to je že več kot 30 let, boli, boli, boli, kadarkoli se v meni boli, in to etablirane stranke že dolga leta izkoriščajo. In če lahko rečem, bom danes večkrat uporabil to besedo, da je največja prevara hudiča je bila, da je ljudi prepričal, da ne obstaja. Tudi te te seanse, te izredne seje, s takimi in podobnimi naslovi, so točno to, kako ljudi prevarati z neko, z nekimi nebulozami pa z nekimi stvarmi, ki ne obstajajo in zato lahko z gotovostjo trdim, da je Janševa sedanja strategija, jasno je napenjati ta lok, napadati konstantno, poskušati destabilizirati in pa jasno diskreditirati trenutno vlado, saj tisti, ki so v poslovnem svetu, ko se malo spoznajo, ta standardni Teksas šutu out, pomeni izolacija, diskreditacija, eliminacija. Medije imajo sicer, zdaj so začeli malo pešati, ampak uporabljajo res medije vse, kjer se le da, uporabljajo te trolmašine, podzemne, ko pač znajo dobro te rumene tiske šibati sem in tja, tako da ljudje so res praktično zmedeni, in povsod gre za ta dogovorjen manever, to je vse naštudirano. Teh 30 let, ko so v politiki, so naštudirali že vse, tako da tu kapo dol vsem vam, tamle ko sedite, ker to pa res vaš šef obvlada. In bom tudi zdaj citiral njega ob 35. obletnici SDS, ko je bil zdaj pred kratkim, in citat njegov je takle, vašega predsednika: "V SDS ne delamo tisto kar je všečno, ampak to kar je prav." In zdaj bom eno kolumno prebral, etabliranega medija, ko vse pove o teh besedah. Naslov je pa, Svetovalci za korupcijo. Prejšnji teden smo poročali, da je pregovorno najbolj neoporečna slovenska politična stranka SDS zahtevala sklic izredne seje Državnega zbora na temo boja proti korupciji, na kateri bi obravnavali predlog priporočila Vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti temu pojavu. Da, prav ste prebrali, SDS bo svetovala aktualni Vladi, kako naj se izogne korupcijskim dejanjem. Ali ni že to malo, ha, smešno za tiste, ko gledate ko gledate pa poslušajte, dajte naprej. Kot smo med tem izvedeli, je SDS za to sejo prijavila kar nekaj govorcev, ki bodo vladi razjasnili pojme o tej tematiki. Med njimi so tista sestrična, ki je predsedniku SDS Janši opravljala bančna gotovinska plačila, pa oni voznik tovornjaka, ki je obrambnemu ministru v Janševi vladi speljal tovornjak, poln zaščitne opreme za državljane in jo nekje skrivnostno drago prodal, pa seveda tisti znameniti podpredsednik Janševe vlade, ki je po telefonu naročal odobritvene bančne garancije podjetniku za nakup respiratorjev, ki še danes ležijo v skladišču, prostovoljno se je za predavanje javil tudi neki državljan, ki je od Janševih kupoval orožje v času tamkajšnje vojne, tako da čakamo samo še na potrditev nastopa tistega podjetnika, ki je v podmiznem nakupovanju vojaških oklepnikov videl čisto trgovanje z biomaso. To, tale kolumna vam praktično vse pove. In to je edina stvar, ki si jo morate danes zapomniti. In še enkrat, v SDS bom citiral, še enkrat, Janeza Janše ob 35. obletnici njihovi, v SDS ne delamo tisto kar je všečno, ampak to kar je prav. In če je to prav, tu imam en velik dokument isto etabliranega medija, imenuje se pa Vodič po korupcijskih in drugih aferah SDS. 27 afer je tukaj noter omenjenih. To je ta dokument, super, priporočam za branje. 27 teh zadev, pa če na hitro grem samo par takih, ker jih ne morem, ne bi bilo časa, če bi se poglobili v vse te zadeve, **59. časa. Recimo, afera Patria, ki jo je že kdo pozabil. Potem je tu predorski kredit pred volitvami za SDS 2017, potem gotovinski posli poslanca SDS Zorana Mojškerca, madžarsko financiranje propagandnega aparata SDS, ventilatorji, prodaja Planet TV, izčrpavanje Telekoma za koristi Nove24TV, Janševe golf počitnice z dobavitelji zdravstva, slovenski Watergate, nezakonito brskanje za bančnimi računi... In tega je ogromno, to vam priporočam v branje, da vidimo točno, da ne delajo tistega, kar je všečno, ampak to, kar je prav. In ta dokument je tisto, kar delajo prav; tule imamo dokaz. Če gremo zdaj zopet na zadevo nabave ventilatorjev. Prej ste tu z veseljem govorili, referenčne cene, da sami podpiramo korupcijo, ker nismo podprli teh referenčnih cen pri nabavi zdravstvene opreme. Podjetje GenePlanet, tega se še spomnimo, takoj po zamenjavi oblasti je dobil naročilo za 220 ventilatorjev za časa covida tipa Siriusmed R 300, cena 8 milijonov evrov oziroma dobrih 39 tisoč 800 evrov na kos, se je takrat plačala zadeva. To je bilo enkrat več od njihove nabavne cene! Vi se pogovarjate zdaj o referenčnih cenah, enkrat več ste plačali takrat od njihove nabavne in denar je v celoti dobilo podjetje vnaprej. Pred ostalimi dobavitelji je imelo privilegiran položaj, za njega se je vlekel tudi takratni minister. In zdaj, jasno, je v obravnavi zaradi nezakonito pridobljene koristi. Tam ocenjuje tožilstvo, da je ustvarilo podjetje 1,7 milijonov evrov protipravne koristi. In mi se pogovarjamo o referenčnih cenah. Naprej, afera "glupi davki". Smo tudi mislili, da je kdo pozabil - nismo pozabili. To je ta zvočni posnetek, kjer je bivši minister Vizjak Bojana Petana napeljeval k neplačevanju davkov oziroma slednje celo označil kot "glupo" ter mu ponujal sodelovanje države pri nadzornem svetu in kadrovanju v Termah Čatež, če bo Petan seveda sledil njegovim, ministrovim, navodilom. Glejte, po tej objavi - potem te navedbe tudi minister ni zanikal oziroma je označil za verodostojne, po tistem, ko je to ven prišlo. Tako je teh zadev ogromno in se je težko dotakniti praktično vseh zadev. Je pa tako, za etablirane stranke vedno imamo govora, mi smo etablirani, vi ste neki novi. Ja, za vse te etablirane stranke mi predstavljamo nek tujek v tem kolesju, dolgoletnem korupcijskem mlinu. Če si predstavljate, da je to nek mlin, ki "laufa", in mi pridemo, smo mi nek tujek, bi lomili te zobnike. In, jasno, takega je treba utišati, to je treba eliminirati. In to je zgodba tega. Zato, ljudje, ki nas poslušate, vsa ta igra, ki se dogaja, je narejena s strani oseb, ki 30 let zadevo obvladujejo in imajo te lovke povsod, ali naj bo to zdravstvo, naj bo to pravosodje, karkoli, kjerkoli pač je gospodarstvo, v vseh porah. In teh se ne da ustaviti čez noč. Mi se borimo, ampak za to plačamo visoko ceno. Visoko ceno plačujemo za to. In, ljudje, če se ne zavedate tega, kaj se je dogajalo v času te krize, covidne, tega nikoli ne pozabiti. Mi se borimo, ampak nas hočejo vsak dan diskreditirati s takšnimi in drugačnimi novicami. In v tej državi se vedno znova vrtimo v istem krogu. In to je ta krog, v katerem o korupciji najraje govorijo tisti, ki so med svojimi mandati skušali uničiti institucije, namenjene njenemu preganjanju. Ja, tisti najraje o tem govorijo. Ki bi vse ukinili, kar je možno, inštitucije za nadzor, seveda, že pravljice nas učijo, najbolj se je treba bati volkov v ovčji koži.

"Meni se zdi to pogovarjanje z Logarjem in ostalimi obrobna tema, ker v bistvu je to neka igra. Jaz vem, da si gospod Logar brez Janeza ne bi upal narediti stranke", to je pa zdaj kar je pereče, kar se dogaja v sami stranki SDS in naprej, "…če bi se Logar uprl, naredil svojo stranko in odvzel po sedanjih anketah menda že tretjino volivcev, bi to pri Janševih brez dvoma povzročilo histerijo. Če bi on samo zaznal, da bi do česa takega lahko prišlo, in to je empirija, bi Bojan Požar zaropotal 230 na uro…" kar bi bilo res "…vse obrobje, ki na pol razume Janšo ali je zvesto kot nemški ovčar, bi zdaj ropotalo, kljuvalo(?), tekle bi diskvalifikacije, diskreditacije, napadi." To, kar sem prej omenil, "…kjer gre po Janševih zares, se napada, se gre pod pas…" - to že vemo - "…nič od tega se ne dogaja, kar je empirični dokaz, da ta zadeva nima resne teže, če jo bo kdaj imela, bodo sledile tudi diskvalifikacije." Evo, tudi to sem prebral. In še grem nazaj, "Največja prevara hudiča je bila, da je ljudi prepričal, da ne obstaja." To je točno ta ultimativna prevara ali tako imenovan lov Janeza na levosredinskega volivca. Zapomnite si, čez dve leti, ko bodo volitve, malo več kot dve leti, kaj sem vam povedal. Boste lahko to predvajali, ker Logar s svojo trenutno držo cilja predvsem na levega volivca. Vi veste, da Janša ne more dobiti desnih, to je jasno predvsem tudi zaradi dejstva, da kljub navideznem rivalstvu z SDS se ne bo udeležil tudi teh evropskih volitev. Jasno, je še prezgodaj, in ne bi to izgledalo, temu je tako, ker razdor SDS ne pridobi neopredeljenega levega volivca, ampak zgolj desnega, že prepričanega. To pomeni, tistih 20, 25 % je vedno isti. Zato je tudi treba ustvariti neko medijsko odmeven velik razdor na desni strani, da se pridobi zaupanje ciljnega ciljnega neopredeljenega levega volivca, kot zdaj vidimo po teh statistikah, tako imenvanonih statistikah, zdaj, da jih je "ful" neopredeljenih in to je ultimativna prevara, te ljudi dobiti na stran Logarja. Pomeni, mi moramo narediti sranje, da nismo z njim, da bi tiste lahko pobral, ker Janez Janša tega pač ne more zgoditi in rabi nek satelit, tako ko rabi Ruparja na strani upokojencev, tako rabi tudi ta satelit na strani ostalih volivcev. Tako, da zapomnite si, to je ultimativna prevara za vse to, kar se bo naprej dogajalo in prej boste to spoznali, prej bodo mediji spoznali in to tudi znali nasloviti, prej bomo lahko govorili o pravi demokraciji. Hvala.

Sicer se moram zdaj zahvaliti, ker sem hotela povedati po 19. členu in po 75. členu pač Poslovnika bi predlagala postopkovno. Namreč, jaz res prosim, da se držimo današnjih priporočil in za vse tiste koalicijske poslance, ki si priporočil niso prebrali, naj preberem samo tretji sklep, ki smo ga predlagali, in sicer, da "Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da Državnemu zboru Republike Slovenije v 14 dneh sprejema priporočila posreduje poročilo o izvajanju in realizaciji priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji iz Uradnega lista." Namreč gre, da mi v priporočilih pozivamo Vlado, da nas seznani

na predlog koalicije, podprli smo jih tudi v opoziciji, in sicer Priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji in 1. točka pravi, Državni zbor predlaga Vladi, da zaradi porasta koruptivnih dejanj opravi temeljito analizo zakonodaje podzakonskih predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije, integriteto, transparentnost in kaznivo pravo in seveda, da na podlagi te analize po potrebi pri pripravi predloge zakonskih sprememb, ki bodo izboljšali učinkovitost ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo, kazniva dejanja ter druga neetična in nedovoljena ravnanja in vplivanja. To je danes tema. Tema so tudi priporočila, ki so bila sprejeta 16. novembra 2023 soglasno v Državnem zboru na predlog koalicije. Danes pa poslušamo, ker ljudje sprašujejo, ker gledajo sejo, o čem se vi danes sploh pogovarjate? TRAK (VI) 15.00** (Nadaljevanje) Ali smo danes leta 90? O čem sploh vi govorite danes? Zato se je predsednica, jaz sicer pravim, hvala, ker ste opomnili, ker te razprave, že sama stališča poslanskih skupin so šla izven priporočil, ki smo jih predlagali, izven teh sklepov. In zato lepo prosim, da se osredotočite na vseh teh pet, okrog pet sklepov, ki smo jih priporočili, ki se nanašajo tudi na tista priporočila, predvsem na tista priporočila iz novembra /nerazumljivo/, torej kakšni so zakonski predlogi, kaj ste ugotovili od takrat do danes in, če nam lahko sporočite, kako se ta sedanja koalicija sooča in bori proti korupciji. To je namen. In zato tudi pozivam oziroma s tem postopkovnim predlogom, torej, da se držite teme po 75. členu Poslovnika oziroma predsednico prosim, če na to opozori. Seveda se mi odzivamo, ampak tako, kot je rekel kolega, nismo mi danes na Vladi. Predsednik Vlade je povedal, da imate probleme s korupcijo in hvala bogu, da smo novembra sprejeli ta priporočila. Vendar danes jaz nisem slišala niti enega odgovora na naša priporočila. Torej, kaj ste naredili takrat,

tema današnja je korupcija, stanje in pa priporočila, ki jih je pripravil predlagatelj. Predlagatelj imate besedo, kolega Černač, v imenu predlagatelja. Izvolite. korupcija in neučinkovito spopadanje z njo je eno izmed resnejših vprašanj te države in resnejših vprašanj s katerim bi se morala ukvarjati vladajoča politika, vladajoča koalicija. Tudi sami ste si zapisali te zaveze v vaše lastne dokumente. Ampak skoraj dve leti je že odkar ste na oblasti, pa doslej žal v tej smeri niste kaj prida oziroma nič naredili. Kajti, glede korupcije in glede teh ravnanj ima koristi samo peščica ljudi. Večina ljudi, večina državljank in državljanov pa je zaradi tega prikrajšanih. Ogrožena je naša gospodarska rast, če želite, ogrožena je blaginja ljudi. In interes vseh bi moral biti, da se na tem področju končno nekaj naredi, da se začenja preko transparentnosti postopkov, preko dostopnosti, preko debirokratizacije, preko prenove zakonodaje, preko zagotavljanja učinkovitejšega pregona tam, kjer dejansko gre za koruptivna ravnanja, ne(?) tam kjer gre za 2,63 evrov primanjkljaja pri gotovinskem izplenu neke blagajne konec dneva, pa zato tisti upravičenec davčni zavezanec dobi nekaj tisoč evrov kazni. Tam bi se morala pač ta ravnanja začeti dogajati, ampak se žal v skoraj dveh letih niso začela dogajati. Ta razprava, prejšnja razprava poslanca Svobode in podobne razprave večine poslancev iz koalicije oziroma iz te največje vladajoče stranke, pa so porok temu, to, kar govorite so porok temu, da prihodnje leto bo verjetno indeks zaznave korupcije dosegel novo zgodovinsko dno, če sploh lahko še kam pade, glede na to, da smo tam čisto pri repu že. V to smer greste, oprostite, v to smer, ker tega vprašanja ne obravnavate resno, ampak se delate norca. Razpravljavec je rekel, da želimo predlagatelji prevarati ljudi z nebulozami, ki ne obstajajo, z nebulozami, ki ne obstajajo. Torej, ne obstaja problem korupcije, ki ga je izpostavil 5. februarja vaš predsednik Vlade. Ne obstaja Litijska 51 za 7,7 milijona evrov, ki se je na dražbi prodajala leta 2019 in se ni mogla prodati za 2,9 milijona evrov in je bila potem kupljena za 1,7 milijona evrov in se je potem od maja 2022 dalje prodajala za 4,35 milijonov evrov. Tukaj je oglas od maja 2022. Leto in pol se je prodajala za 4,35 milijona evrov in se ni uspela prodati. In potem pride ministrica vaše vlade in vaš finančni minister, ki zagotovi 6,5 milijona iz proračunske rezervacije, ki jih sploh ne bi smel zagotoviti in to ekspresno med božičem in novim letom na dveh dopisnih sejah na Vlado, ki ta

Ali so tukaj, kjer gre ne samo za 3 milijone razlike? Ker če bi že ta stavba sploh bila primerna, da se jo kupi za državne potrebe, pa ni, se pravi, da je to dvakrat, trikrat narobe, ker nikoli tam nič pametnega ne bo in je to dodatno breme in še 8 milijonov evrov bo požrlo, preden bo sploh kaj tam notri lahko bilo. Ampak tudi če bi bila primerna, ne, bi morala potem ministrica in Vlada pri tem poslu ravnati tako, da bi bila cena na koncu, koliko? Verjetno med 3 in 4 milijone bi bila cena na koncu pa še bi bila stavba dodatno breme, ker taka stavba ni primerna za potrebe države, ampak za kaj drugega in se država nima kaj s tem ukvarjati. Zdaj se bodo pa uradniki pa bodoči minister ali pa ministrica še vrsto let ukvarjali s tem, da bodo ta problem reševali na tak ali drugačen način. Ker se je zgodilo kaj? Namesto, da bi se potem, ko je ministrica kao kar naenkrat razsvetljeno ugotovila, da to pa ni okej, v nasprotju z njeno objavo 28. decembra na Facebooku. 28. december: "Korak za korakom uresničujemo naš strateški cilj na področju zagotavljanja boljših prostorskih pogojev za nemoteno in bolj učinkovito delo sodišč. Hvala tudi ministrstvu za finance in celotni Vladi za posluh, da smo lahko hitro izpeljali ugoden in smiseln projekt," itn. In 5. januarja na eni od komercialnih televizij, ne, govori o tem, kako je bila cena določena, vse preverjeno, ne vem koliko revizij itn. In potem nam danes tukaj v urbi et orbi razlaga, da so za to krivi uradniki, neka skupina ljudi, ki je delovala za njenim hrbtom. Pa lepo vas prosim. Glejte, jaz sem bil dvakrat minister. Nikoli ne bi prevalil odgovornosti, če bi bil za karkoli odgovoren, na uradnike, pa tudi če bi kakšen od uradnikov kje kaj narobe naredil, ampak tukaj niso uradniki naredili nič narobe. Nič niso naredili narobe, delovali so izključno s ciljem, da izpolnijo tisto, kar si je bivša bivša ministrica za pravosodje Dominika Švarc zamislila. In dokler je mislila, da bo to super projekt in da se bo lahko z njim pohvalila, je bilo vse okej, ko je pa zadeva se sfižila in ko se je videlo, kaj dejansko je naredila, so pa krivi vsi drugi, ne. In potem je vlekla noter poleg članov lastne stranke še Slovensko demokratsko stranko in naše člane, uradnike, ki niso nič drugega delali kot vestno izpolnjevali navodila, ki so jih dobili od nadrejenih. Zavržno. In ona danes tukaj na seji, ko govorimo o korupciji, pri najbolj koruptivnem poslu v času te Vlade razlaga o tem, kako bo preganjala korupcijo. Vi ste sklicali izredno sejo na temo korupcije 16. novembra. Mi smo danes s temi sklepi, ki smo jih hoteli sprejeti, ki ste jih zavrnili na odboru, želeli, da se tisto, kar ste se obvezali 16. novembra uresniči. Vi ste to zavrnili. Ampak kdo naj bi to uresničeval? Ministrstvo, ki je najbolj odgovorno za učinkovit pregon korupcije in koruptivnih ravnanj, je Ministrstvo za pravosodje, kjer pa se je nedolgo tega nazaj zgodila ena izmed največjih korupcijskih afer - ne po mojem mnenju, očitno po mnenju predsednika Vlade, če je dal tako izjavo 5. februarja. glejte, ne ravnate v pravi smeri, žal moram povedati. Ne zaradi tega, ker ste zavrnili to, kar smo predlagali, ampak očitno vaša ravnanja ne gredo v smer, ne gredo v smer zmanjševanja in preprečevanja teh koruptivnih ravnanj, pač pa javnosti in tistim, ki se s tem ukvarjajo, sporočajo, glejte, ne samo, da smo nesposobni, tudi nič ne bomo naredili, varni ste, delajte naprej. To vi sporočate s tem, kar razpravljate. Hvala. Kolega Predrag Baković ima sedaj razpravo in za njim kolega Andrej Kosi. Izvolite. **PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD):** Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi. Ni ravno novica, da so se nad Socialno demokracijo zgrnili temni oblaki. Žal. Koliko je to pravično, bo pokazal čas. Sam in tudi moji kolegi tukaj si srčno želimo, da se čim prej pokaže in odkrije vse v povezavi z afero in nakupom sodne stavbe, tudi če se pojavi še kakšno ime znotraj Socialne demokracije ali pa blizu nje. Ker pa je veliko predvidevanj, natolcevanj, bom rekel tudi preračunljivosti in privoščljivosti, smo potegnili v SD konkretne ukrepe od, bom rekel, razrešitve generalnega sekretarja Ministrstva za pravosodje, pozivom ministrico k odstopu, odstop glavnega tajnika Socialnih demokratov in seveda tudi sklic izrednega kongresa. To kaže na to, da imamo resnično željo zadevo razčistiti, v kolikor se bo kaže ali pa se bo pokazalo da Socialna demokracija in pa določeni člani imajo kaj v zvezi s tem.

dopuščal možnosti, da bi me nekdo na ulici zmerjal s koruptivnim. Celo življenje sem preiskoval in se boril proti korupciji in danes sem prizadet, zato ker smo črni popolnoma vsi. Ne si misliti, tudi kolegi, ki niste iz SDS, vsi. da se vrnem samo na, zakaj smo pozvali ministrico k odstopu. Glejte, pozvali smo jo zato, ko smo prebrali interpelacijo, ki so jo kolegi iz opozicije dali, smo nekako ugotovili, da so obtožbe tako, rekel, očitne, da to ne moreš braniti. Govorim popolnoma odkrito in pošteno. Pa pustimo zdaj vse te očitke, ki so šli okrog nakupa stavbne sodne stavbe, nakupa, podpisa pogodbe, itn., bi morala vedeti objektivna odgovornost in sem in tja in gor in dol. Gre še tudi, kjer so zapisali kolegi iz opozicije, za negospodarno in nesmotrno ravnanje izhaja tudi uporaba službene kartice ministrice na zasebnem potovanju v Združenih državah Amerike. tukaj lahko samo za negospodarno, ampak obstajajo tudi določeni znaki, da bi lahko šlo za kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. Ne bom rekel, da se je to zgodilo, ker nisem sodnik, ampak določeni znaki pa kažejo na to, da bi tudi to lahko bilo in lahko preberem tudi komentar Kazenskega zakonika, ki govori o tem kadar storilec vzame potrošne stvari ali denar, da bi jih porabil, pa ima namen vrniti isto količino enakih stvari oziroma denar v isti vrednosti, gre po naravi stvari za prilastitev. Na podlagi navedenega je mogoče sklepati, da se storilec za neupravičeno izposojo zaupanega ali dosegljivega denarja kaznuje po prvem odstavku 209. člena Kazenskega zakonika. Nedvomno pa je, ob takem stališču okoliščino, da je storilec imel namen denar vrniti oziroma, ga je tudi vrnil, treba upoštevati kot pomembno olajševalno okoliščino pri odmeri kazni.

tolerance zoper korupcijo in zoper ta dejanja, potem se moramo tudi tako obnašati, tudi za to kaznivo dejanje. Verjamem, da ministrica je bila takrat v stiski in ne bom prejudiciral kako in kakšne okoliščine so bile, ampak iz očitanega, povedanega, slišanega, prebranega pa obstajajo določeni razlogi za sum, da bi šlo lahko tudi za to kaznivo dejanje. In kako potem to ubraniti pred interpelacijo in seveda se mi tukaj pojavi vprašanje, kaj bi se zgodilo, da smo kljub temu stopili za ministrico Socialni demokrati in bi rekli, ministrica, podpiramo te, ubranili te bomo pred interpelacijo. Ja, spet bi padalo po nas. V vsakem primeru, ko se obrneš, je rit zave in s tem, da bi seveda tudi padalo po ministrici. Zadeva se je vrnila kot se je obrnila. Socialni demokrati in vsi moji kolegi tukaj in bom rekel, 99,9 in še naprej, članov je čistih, neoporečnih in brez trohnice suma za korupcijo. In morda je še kdo, ki je tudi v naši stranki, ki je povezan s tem primer ali s kakšnim drugim, in naša srčna želja je, da zadevo raziščemo in da tudi za ceno, kakršno že plačujemo, pa še ne vemo, koliko in kaj je kdo kriv, da se zadeve razčistijo. Sem pa seveda že v prejšnjem mandatu in tudi v sedanjem mandatu večkrat opozoril, pa tudi včeraj je bilo na odboru že povedano, imamo težave s preiskovanjem korupcije, tudi zaradi tega, ker policija nima ustreznega ali pa organi pregona nimajo ustreznega orodja. Če pogledamo vsa huda kazniva dejanja, ki so se zgodila, so padla, ampak ne po vsebini, pač pa po procesu, bodisi zaradi zastaranja, bodisi zaradi izločitve dokazov in ekskluzije, in venomer ponavlja v prejšnjem mandatu in tudi sedaj, da imamo radikalno ekskluzijo dokazov v naši državi, in morda bi bilo treba razmišljati tudi o kakšni drugi. Recimo v Nemčiji, kolikor sem seznanjen, lahko na prvi stopnji opozarjajo na procesne napake, na drugi stopnji več ne morejo. Na Hrvaškem ali pa še kje, se tudi ugotavlja teža procesne napake napram kaznivem dejanju, ki je bilo storjeno in ne gre za radikalno ekskluzijo, ampak gre za utilitaristično in morda bi veljalo razmisliti v tej smeri. In prvi sem za to, da to zadevo tudi izpeljemo. In danes, ko govorimo o korupciji imamo težavo. Nimamo težave govoriti o tem, da je treba dati pooblastila. Ko pa recimo so prišli IMSI-catcherji na vrsto ali pa IMSI-lovilci, takrat smo pa nekateri bili za, marsikdo pa tukaj proti, ki danes govori o korupciji. Zmanjkalo mi je časa, bi še kaj povedal, ampak hvala.

Mi se danes pogovarjamo o pomembni temi. Z vseh strani je nekako prišlo to začutiti, imamo sicer različne poglede, ampak dejstvo je pač, da korupcijo bi morali do nje imeti ničelno toleranco. In predsedujoča, poglejte, tukaj z nami je samo sekretar Ministrstva za digitalizacijo, ni nobenega iz Ministrstva za pravosodje, ki bi dejansko nekako sodi v okvir te teme in bi bilo res prav, da tudi Vlada pokaže nek odnos do tako tako pomembne teme. Nenazadnje ne bi škodilo niti, če bi kakšno minuto bil prisoten tudi predsednik Vlade in mogoče kakšen poziv, da vendarle pride nekdo iz Ministrstva za pravosodje in posluša Državni zbor. Vendarle smo zakonodajna oblasti, kar nekaj zadev je prišlo na mizo, bilo povedanih nekaj predlogov, tukaj pa nikogar. Hvala lepa. Moram reči, da se tukaj strinjam. Prav bi bilo, da bi bila Vlada bolj prisotna tudi zato, ker tudi kakšen predlog je, ki je vreden razmisleka, tako da… Večkrat sem že pozvala Vlado, da naj se udeležuje in pač ponovno pozivam, da tudi razprave v Državnem zboru znajo biti dobrodošle z vidika kakšnega dobrega predloga, tudi za spremembo zakonodaje, ki bi jo lahko Vlada potem kot predlagateljica predlagala. Nadaljujemo, kolega Andrej Kosi ima besedo in za njim kolegica Andreja Kert. **ANDREJ KOSI (PS SDS):** Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Lep pozdrav še vsem prisotnim v mojem imenu. Torej, danes, ko govorimo o korupciji, govorimo o zadevi, ki je stara toliko skoraj kot je človeštvo. Že v starem Rimu so govorili, da gre za podkupljivo mesto in torej tisoč let korupcija še vedno živi in je še nismo izkoreninili. V kakšnem stanju je pa korupcija v neki državi trenutno, torej včeraj, danes, jutri je pa odvisno od tistih, ki dejansko državo vodi. In to v tem primeru je odvisno od vas, kolegi iz koalicije in odvisno tudi od Vlade. Kajti, vi imate danes škarje in platno v rokah, vodite državo in tudi od vas je odvisno v kakšnem stanju je korupcija v državi, kako se borite zoper korupcijo oziroma kako se korupcija izvaja. izvaja. Ko smo priča, kar smo torej je to, da indeks zaznave korupcije torej za lansko leto, to je na najnižji ravni in tudi aktualno vlado pretresajo številne korupcijske afere in zaradi tega smo tudi nekako dolžni kot politiki odreagirati tudi v opoziciji in na to tudi opozoriti. In zaradi tega je tudi danes vtis te seje. In prav je, da se o korupciji, kot nek rak rani družbe, ki je torej kot sem že prej povedal, nas spremlja skozi vso obdobje kar človeštvo obstaja, da se o tem pogovarjamo, da iščemo rešitve, ampak žal iz aktualne Vlade ne vidim neke rešitve. Kajti, kako boste reševali korupcijo, torej, kako bo Vlada reševala korupcijo, če pa predsednik Vlade, ima največ masla na glavi glede korupcije. Torej, vsaj kar se medijskih zadev tiče je jasno, da je že takrat, ko je bil direktor Gen-I, kako se je poslovalo, torej račun v tujini finančno gotovinsko poslovanje na Balkanu, potem nepravilno protikorupcijski, ko več ni direktor Gen-I, nepravilno protikorupcijski komisiji prijavi svoje premoženje, potem se zgodi to kar se zdaj dogaja, torej da postane stoodstotni lastnik podjetja

je, kjer so korupcijske zadeve povezane torej s predsednikom Vlade in že prvo kar stvar, ki ste pa jo naredili, torej, nekako pa ni to s premoženjem povezano, je bila korupcija, tudi neke vrste korupcija, je s tem, da ste takoj po volitvah, takoj prevarali lastne volivce, s tem, ko ste priključili LMŠ in SAB v svojo, v svojo stranko in nekaterim tistim, ki so jim, torej državljani in državljanke na legitimen način, torej na demokratičen način, volitve, pokazali, da jih ne želijo več v politiki, priključili v politiko in jim omogočili celo ministrska mesta. In danes je torej v sestavi, imate ministra za obrambo, Ministrstvo za infrastrukturo, kjer so jim torej pred dvema letoma volivke in volivci, državljani, državljanke, jasno pokazali, da ji ne zaupajo, ampak s to mahinacijo ste jih pač priključili, dali torej mesta. In kaj se zdaj dogaja? Torej v vladah imate veliko korupcije, nenazadnje je že to zato odstopila ministrica za javno upravo, vemo, kako je zaradi teh financiranj nevladne organizacije, potem je v odstopu ministrica za pravosodje, zaradi te afere glede nakupa sodne stavbe, tudi so zadeve. Potem obrambni minister naroči za 2 milijona evrov "reality šov" na komercialni televiziji, kajti pač mora jim dati račun, poplačati račun, da lahko medijska hiša deluje torej v prid koaliciji, sicer, ko se to medijsko razve, opusti, ampak potem pa pride nekoliko nižji račun za promocijo, ko pač postane za časnik minister za kmetijstvo še za promocijo kao slovenskega kmetijstva, s tem, ko 200 tisoč evrov nakaže za reklamiranje, mislim, da Master šefa. Potem, potem je tu še tudi ministrica, ki je še vedno aktualna, je glede digitalizacije, ko se nakupi računalniki, julija se nakupujejo računalniki za poplave, ki bodo avgusta,

Potem, zdaj računalniki tam samevajo v skladišču, ne vemo, kako jih bomo razdelili. Zdaj to skušate legalizirati s spremembo zakonodaje, in tako dalje. Potem depolitizirate RTV in vodstvo RTV počisti, torej janšiste, z RTV, med tem pa nakažete 5 milijonov evrov za plače vodstva RTV-ja, iz denarja, ki je namenjen za oddaje narodnim manjšinam, ki živijo v Sloveniji. Potem imate tudi finančno, torej ministrico za infrastrukturo, ki ima vzdevek kao kraljica aneksov, ki gradi z aneksi oziroma obnavlja železniško postajo, za denar,

Potem so še tu seveda druge zadeve, ki so v javnosti zelo pereče in ko govorite, kako je potrebno zaupati torej inštitucijam, seveda, saj tudi sam menim, da je potrebno nam, zaupati, institucijam kot je policija, sodstvo, in tako dalje, vendar kako bo, kako se bo zaupalo, če se postavi na raven državljana, državljanke, enega povprečnega, če se mediji hvalite, kako je, torej sodstvo in vsi hvalijo, kako je pa zdaj, so zelo hitro za zapahe spravili enega osebo, ki je na tehničnih pregledih dobila 200 evrov podkupnine, medtem pa odpišete 29 milijonov evrov dolgov znanemu županu glavnega mesta, ki se seveda objema s pravosodno ministrico in ki ima, zanimivo, tožilka, ki zoper njega vodi samo ena tožilka, kjer pa zadeve padajo. Kako boš zaupal temu? Ko ve, da bo neki, en mladi, bi lahko rekel mali človek v narekovaju, takoj kaznovan, nekdo, ki pa je mogoče na nekem višjem položaju, pa se mu dolgovi in se, vse to odpisuje in se zoper njega nič ne ukrepa. Zdaj, tudi vemo, kaj se je zgodilo, gospod Janković se je enkrat pohvalil, kako je urejal promet, ampak policija zoper tega pač, kljub temu, da ugotavlja, da to ni primerno, da tega ne bi smel, ni ukrepala, ga sploh ni kaznovala

Vendar jaz mislim, da tu ne bo rešitve, prav zaradi tega ne, ker se je pravzaprav, tako kot sem že povedal, korupcija dobila, dobila krila tudi z financiranjem nevladnih organizacij,

zelo težko je potem govoriti, kako delujete protikorupcijsko, če iz dneva v dan lahko spremljamo, da je korupcija v tem času zelo, zelo prisotna, zelo, zelo zasidrana v vladnih vrstah torej tudi posledično tudi v vrstah koalicije. Ne bom govoril zdaj, da ste zdaj vi, kolegi in kolegice, odgovorni. Seveda verjamem, da smo tu znotraj vsi pošteni ljudje, ampak očitno se dogajajo te zadeve. In na nas kot politiko je za to, da smo odgovorni, da ljudem pokažemo, da nam je mar zoper korupcijo in da zoper korupcijo bomo tudi ukrepali. Zdaj seveda mi ne moremo, ker smo v opoziciji, je pa to ena stvar na vas v koaliciji in pa tudi potem na Vladi. Hvala.

Mogoče samo na kratko. Kolega dragi, tudi v opoziciji lahko prispevate k temu, da se stvari spremenijo. In mislim, da s sodelovanjem na tako res zahtevnem področju mislim, da bi lahko skupaj dosegli še boljše rezultate. Ministrica za pravosodje je sprejela objektivno odgovornost in je tudi odstopila. Mislim, da je to sedaj dejstvo. Zgodba je končana za nekatere vsaj po mnenju iz vrst SDS, saj menite, da je pri korupciji potrebno zamajati vrhove, politične vrhove, ostalo pa naj se pomete pod preprogo - ali pač ne. Ker če se je kaj v teh tednih pokazalo, je v Sloveniji res velik problem sistemska korupcija in strankokracija. Vse to pa ne zraste čez noč, ampak so za to potrebna leta, če ne celo desetletja. Zanimivo pri vsej tej zgodbi je dejstvo, da je ravno tisti politični pol, ki je že zelo dolgo pri vrhu in celo občasno v samem vrhu v državi, najbolj glasen pri obtoževanju vseh drugih, da ravnajo koruptivno, sami pa se z vso vnemo in odkrito borite proti deviantnim stanjem, dejanjem. Sprenevedanje, zloraba, poskusi zavajanja ljudi, vse to in še več. Ministrica za pravosodje v odhajanju je na včerajšnji seji odbora in tudi danes zelo odkrito in jasno naslovila vse to. Ne bom vam brala portala Necenzurirano, članka z naslovom Vodič po korupciji in drugih aferah SDS za obdobje zadnjih 20 let, ker si ga, spoštovani, ki spremljate to sejo, ta članek vedno lahko preberete sami na tem portalu in si sami ustvarite sliko. Vrnila se bom nazaj k ministrici za pravosodje in dogodkom preteklih tednov. Naj tu še omenim, da spoštujem dr. Dominiko Švarc Pipan, ker si je dovolila in upala ter odločno tudi zarezala v globoko, globoko v pore ministrstva in strankokracije. Ter enako spoštujem predsednika Vlade dr. Roberta Goloba, ki je po resnem premisleku to tudi dovolil in pa seveda tudi pričakoval. Vse to jasno kaže na dejstvo, da v Gibanju Svoboda resno mislimo, ko govorimo, da je potrebno vse napore usmeriti v razkritje sistemske korupcije. O tem, kar se je dogajalo na Ministrstvu za pravosodje, je zelo dobro in odkrito orisala Vesna Godina v svoji kolumni dne 6. 4.

V nadaljevanju bom navajala posamezne misli iz te kolumne, ker mislim, da zelo dobro orisujejo dejansko stanje. In sicer navajam, ker je odkrila delovanje domačij na Ministrstvu za pravosodje oz. delovanje domačij v politiki, kar je razlog zakaj so jo hoteli vsi takoj odstraniti. Redko se zgodi, da se politični nasprotniki strinjajo, kar je vedno utemeljen znak za alarm, ki je v tem primeru pomenil, treba je odstraniti osebo, ki je razkrila, da je država plen strank, da državi vlada strankokracije in zavezništva med njimi. Prva stvar je, da je Švarc Pipanova na ministrstvu naletela na že delujoče mreže povezav, tudi med ljudmi, ki so na videz politični sovražniki. S to trditvijo je dregnila v sršenje gnezdo. Ministrica poroča, da je sodelavcem verjela, ugotavlja, da je bila napaka, da je zaupala podrejenim, kar je točno. Predstavljajte si sebe, ali lahko tudi mene, kako prikorakaš na ministrstvo za pravosodje z idealistično predstavo, kako bi institucija morala delovati. Ko začnemo z delom, skladnim z našimi načeli, trčimo ob, zanimivo, domačijsko logiko, po kateri ministrstvo deluje, in to že dalj časa, tako kot tudi vse druge slovenske socialne skupine. Če si torej v neki domačiji nekdo drzne spreminjati prakse preživetja, ga bo domačija izločila, in to tako, da bo izločen postal krivec, medtem pa tisti, ki za svoje preživetje v domačiji delujejo na dovoljene in nedovoljene moralne in nemoralne, zakonite, nezakonite načine, ne bodo utrpeli nobene škode. Domačija vedno ščiti svoje člane, četudi počnejo povsem nezakonite in nemoralne stvari. Nadalje, v svoji kolumni Vesna Godina zelo jasno podaja primer, sleherna domačija v kateri je gospodar v preteklosti spolno zlorabljal otroke, je to prikrivala. Vsi so vedeli, da ni prav, kar se dogaja, toda kršitelju se ni nihče zoperstavil. Domačija nikoli ne izloči kršitelja, domačija izloči tistega, ki poskuša te prakse obelodaniti ali celo uskladiti z zakonitostjo. Tega domačija ne dovoli, ne more dovoliti. Če bi domačija to dovolila, bi njena mreža zagotavljanja preživetja članov razpadla. Domačija deluje po logiki, da cilj posvečuje sredstvo. Uporaba nezakonitih praks je v domačiji moralno dejanje, če zagotavlja preživetje domačije. Moralnost domačije je do njenih članov skrajno širokogrudna, dopuščeno jim je to, kar ne člane lahko stane življenja ali vsaj kariere. To je v resnici malenkost. Na koncu v svoji kolumni še dodaja, navajam, vzrok je jasen, gre za manjšo družbeno škodo. Če bi se kdo resno lotil poslov ljudi, ki jih Švarc Pipanov obtožuje, bi se branili tako, da bi povedali, kaj vse je naredil nekdo drug, ta in ta in ta, še pomembnejši od njih, ta in ta in ta, pa bi se spet branil tako, da bi povedali, kaj vse se naredili tisti in tisti in tisti, ki bi se pa spet branili tako, da bi povedali, kaj bi naredili oni, oni in oni, itd., in seveda tako naprej. Gre za to, da ta in ta ter tisti, tisti ter oni in oni, ne bodo povedali vsega, kar vedo o nečednih poslih članov ministrske in strankarske domačije. S tem je Vesna Godina zelo jasno, transparentno, enostavno obrazložila, predočila stanje v naši družbi, ki je zelo zaskrbljujoče. Še nekaj pa se je pravzaprav izkristaliziralo včeraj in danes, in sicer postalo je popolnoma jasno, da smo vstopili v predvolilno obdobje evropske volitve, ne pa, da bi se kakorkoli razgalilo delovanje sistemske korupcije in resno spopadlo z nedovoljenimi praksami. Upam, da bomo znali skupaj preseči to. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlagatelj ima besedo, izvolite. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Ja, kolegice prej ni bilo v dvorani, ko sem jaz to na široko razlagal, to kar je zdaj prebrala v tem literarnem spisu, glede odgovornosti, seveda ne drži, demantirajo vas dokumenti, in niste si očitno prebrali priloženih dokumentov v naši zahtevi. Preberite si zapisnik sestanka na osmi strani in vse ostale navedbe na nadaljnjih straneh, **68. TRAK (VI) 15.35** (Nadaljevanje) kjer je jasno razvidno, da je bila ministrica ne samo seznanjena, ampak da je to usmeritev, da se pridobi stavbo dala že pred letom dni, da je dala usmeritev 5. 10., da mora generalni sekretar skupaj z uradniki zadevo izpeljati, da jo je generalni sekretar ministrstva opozoril, da sredstev ni in na to jo je opozoril še tri dni, preden je vlada o tem odločala 19. decembra. 22. decembra pa je minister za finance protizakonito sprostil 6 milijonov pa pol proračunske rezervacije, ki je za take namene ni mogoče sprostiti. In s tem so bila zagotovljena sredstva za ta s korupcijo obremenjen nakup neprimerne stavbe, v kateri nikoli ne bo sodišče. Tako, da to kar zdaj vi tukaj berete in razlagate, glejte, so neke literarne zgodbe, ki nimajo z realnostjo nobene zveze, nobene zveze. Za to zgodbo je od A do Ž, ne samo objektivno, ampak subjektivno odgovorna ministrica, bivša ministrica. Sprevrženo je, da po tistem, ko se je zgodba sfižila, ker 28. decembra sem prebral njeno objavo na Facebooku, se je s tem poslom še pohvalila, 5. januarja zavajala na komercialni televiziji, potem ko se je pa zgodba sfižila, ko ste se med sabo malo v koaliciji usekali zaradi tega, ker sem povedal so rejtingi SD začeli rasti, vam pa padati, je pa seveda to ploščo obrnila in tako kot je naročil predsednik Vlade, tukaj predvsem urbi et orbi, da mora oprati svojo čast in dobro ime. In to svojo čast in dobro ime je želela oprati tako, da je okrivila nedolžne pri tej zgodbi. Zdaj pa mi vi povejte, kakšen je človek, ki to naredi? Kakšen?

Mislim, da se tukaj vsi zavedamo, da je sistemska korupcija, nasploh korupcija v Sloveniji, kompleksen problem in da zahteva celovit pristop in reševanje. Pomembno je, da se izvajajo učinkoviti nadzorni mehanizmi, krepijo institucije in spodbuja transparentnost v vseh sektorjih družbe. ne glede na vrednote vseh nas imamo in jo bomo imeli Do korupcije v gibanju Svoboda, svoboda, ničelno toleranco. Poslušam stališča, razprave, včerajšnje razprave glede reševanja korupcije, očitke iz leve proti desni in nazaj, ponavljanje besed članov in tu naprej bom sama izpostavila velike obljube boja proti korupciji prejšnje vlade, da ne bo pomote, tudi vaših kolegov v opoziciji, ki danes ni niti enega tukaj, ne danes, sedaj se opravičujem, in bom kar naštela, 30 zakonov, ki so bili vloženi maja, junija 2022 pred našim prihodom: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Predlog Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje nuklearke, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah,

Predlog zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut in tako naprej. Vsak si lahko gre pogledati tudi na seznam Državnega zbora vseh teh nekaj čez 30 zakonov. Ampak glej ga zlomka, niti enega zakona v boju proti korupciji, Zakon o integriteti, Zakon o kazenskem, Zakonu Zakaj ne? Ali se ne skupaj borimo? Niti enega dokaza, da se vi vaših 30 let Vlade niste bojevali proti korupciji. Oprostite, zakaj so bili ti zakoni? Jaz sem že v prejšnjih razpravah razpravljala iz ene raziskovalne internetne strani, da običajno vlade, ki so globoko v korupciji sprejemajo zakone, ki so obsežni, ki jih je dosti in kar naprej vlagajo zakone samo, da se zadeve prikrivajo. Zakaj ni niti enega? Mi lahko danes nekdo odgovori. Od marca do maja, v včerajšnjih priporočilih ste tudi omenjali koruptivno in klientelistično ravnanje Vlade Republike Slovenije v zvezi s spornimi poroštvi Gen-I, klientelizmom in tako naprej. Zaposlitev 1500 ljudi v marcu 2022, tik pred našim prihodom, mi lahko to obrazložite? Iz uradnih podatkov je od marca do maja 2022, je bilo s strani Janševe vlade zaposlenih 240 kabinetnih zaposlitev - to so zaposlitve na zaupanje, kar jaz vem. 79 je nadaljevalo redno zaposlitev, to je ena tretjina. Da, kolegi iz opozicije, to so politične zaposlitve na zaupanje. Vi nam očitate kaj? Grem na očitke gospoda Mahniča, ki je imel svojo razpravo in odšel iz dvorane, danes ga, spet ga tukaj ni. Številke podjetja, to so številke podjetja GEN-I, Star Solar, to so številke podjetja GEN-I, to je resnica. Kakšna? Podjetje Star Solar, samo da se dotaknem, mislim, da bo kolegica malo bolj obširneje povedala o tem, podjetje Star Solar dobiva obratovalne podpore po zakonu, ki ga je sprejela Janševa vlada. In ni samo podjetje Star Solar, je več kot 3 tisoč dobaviteljev zelene energije. In na srečo sem tudi delala diplomo o dobaviteljih zelene energije in vam lahko povem točne postopke, kakšne možnosti imajo dobavitelji, ki proizvajajo električno energijo, kakšne možnosti imajo za obratovalne podpore. To ni nič drugega kot podpora ceni električne energije, ki jo nekdo proizvede. In ima možnost biti samo pri dobavitelju, ima kombinacijo ali lahko gre samo na Borzen na obratovalne podpore. Več kot 3 tisoč dobaviteljev se danes v Sloveniji to poslužuje in med njimi je, ja, tudi star Solar. In prej ne vem, kateri kolega je tudi rekel, ki je dr. Robert Golob dal včeraj - ne, to je bilo po sodnem postopku v zvezi z ločitvijo! In to naj javnost ve! Ni kar dal, ni kar, ne. In če samo povem, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, uradno prečiščeno besedilo 158/20, 3/22, 16/23 za funkcionarje ne prepoveduje lastništva v podjetjih. Za podjetje Star Solar veljajo že vse od nastopa poslanske funkcije dr. Roberta Goloba enake omejitve s področja nasprotja interesov in se s spremembo lastništva podjetja niso spremenile. Predsednik Vlade pri opravljanju svoje funkcije ravna v skladu z zakonskimi zahtevami. Grem še naprej. Referenčne cene v zdravstvu, da smo bili proti, in še danes trdim, da smo proti in bomo proti referenčnim cenam v zdravstvu, katerega zakon ste vi predlagali. Veste zakaj? Ker ne hodimo z dobavitelji zdravil in medicinskih pripomočkov na jahte kot je počel to vaš šef. In spet gospoda Mahniča, upam, da me posluša, mislim, da tudi celotna opozicija se zelo zavedate, da smo z našim prihodom tudi glede korupcije nekomu stopili na rep. Ja, populistične vaše seje, ponavljanje vsebin, kar je opozorila že Zakonodajno-pravna služba, so pač namen vašim volivcem. Rešitev še danes na tej seji, na včerajšnji seji jih ni. Tako kot je kolegica Kertova že rekla, zakaj se danes ne pogovarjamo o rešitvah, zakaj ne pridete s predlogi? Mi smo za. Način pri aferi sodne stavbe, mogoče še ta del, da spoštovana ministrica Dominika Švarc Pipan oz. odhajajoča ni takoj odstopila in da ji je bilo dano, dana možnost s strani predsednika Vlade, da razišče

ki bo pri reševanju korupcije, mislim, začel prinašati rezultate. Ne glede na barvo! Ponavljam, imamo ničelno stopnjo tolerance do korupcije. In verjemite, tudi sama toliko poznam delovanje predsednika Vlade, da bo ne glede na barvo odreagiral. In nekoga kar umakniti tisto minuto, ko je zaznan sum korupcije, jaz mislim, da lahko nekateri vidimo tako, drugi drugače, ampak meni se mi zdi to zelo pametna poteza,

Ne vem, od kje je potreba poslancem Gibanja Svoboda, da štejejo, koliko poslancev je na tej strani prisotnih in zakaj je kdo odsoten. Ne vem, od kje vam ta potreba in zakaj vas to toliko muči. Kolega Mahnič je včeraj doživel srečen dogodek v družini, kljub temu je danes bil tukaj, pošteno je opravil svoje delo, vestno, verjetno pa mu vsi privoščimo, da je nekaj več časa z svojo novo družino. koalicija imate 52 glasov, 52 glasov, imate koalicijsko pogodbo, kjer ste zapisali, ni ničelna stopnja do korupcije. Zakoni, ne vem, kaj vse boste sprejemali še zdaj poslanka, vi in še vaši predhodniki govorijo o tem, kako naj vam opozicija piše zakone in naj jih sprejema z manjšino glasov. A vi se zavedate kaj govorite? Vi se zavedate kaj govorite? Vi ste na oblasti skoraj dve leti in govorite o tem, da naj bi vam opozicija sprejemala zakone. Ja, smo vam pomagali na začetku, sama ste povedala. 30 zakonov smo vložili in tretjino ste jih sprejeli, celo. Ampak za naprej pa, glejte, je to vaše delo. Vi vladate in vi prevzemate odgovornost za to kar počnete. In mimogrede, to je še ena od tistih razprav, ki sem jo prej omenil, ki bo povzročila, da bomo drugo leto, ta država, Republika Slovenija, še nižje, še nižje kot smo letos zgodovinsko na dnu po indeksu Transparency International glede zaznave korupcije. Še nižje bomo, zaradi teh, takih vaših razmišljanj in razprav in zaradi vaše neaktivnosti in signalov, ki jih dajete tem korupcijskim zgodbam. Glede Star Solarja in vašega predsednika, mimogrede, tudi vi ste bila njegova uslužbenka in je jasno, da ga morate zagovarjati, ampak zdaj ste tukaj v parlamentu, morate zagovarjati ljudi in njihove interese, podjetje katerega on je predsednik skupščine, kot predsednik Vlade, je bilo zamenjano uprava, takoj po nastopu, direktorica je tudi iz GEN-I-ja, iz podjetja, kjer je bila prej njemu podrejena in to podjetje mu zdaj plačuje četrt milijona evrov letno, četrt milijona evrov letno, kar so edini prihodki tega podjetja, katerega stoprocentni lastnik je in kjer so bili do nedavno slamnati direktorji, žena, hčerka, pa zdaj soprog od vaše kolegice, ki sedi tam zraven, Mirjam Klan Bonšček, dejansko pa on vodi to podjetje, to je jasno. In to vam ni sporno, glejte. A to vam ni sporno? Pa tukaj gre za klientelizem, korupcijo na najvišjem nivoju. Kjerkoli se obrnemo, kjerkoli pogledamo, same glave Gibanja Svoboda in Roberta Goloba in njegovih nekdanjih sodelavcev, molijo zraven.

z gotovostjo pa lahko rečem, da se mi tukaj pogovarjamo o nekaterih temah, ki korupcije sploh niso in vedno bolj sem prepričana, da ravno to vodi v zabris tega, kaj je korupcija bila oziroma kaj korupcija je, zato se bom na hitro osredotočila na dve temi, ki se mi pa zdita pomembni. Glede nabave 13 tisočih računalnikov. To tematiko spremljamo tudi preko Komisije za nadzor javnih financ že od začetka. Najprej naj še enkrat omenim, da gre za vrednost računalnikov v višini 6 milijonov. Da je mehanizem za izposojo računalniške opreme, ta tako imenovani mir(?) sploh nastal, je posledica vašega neposrečenega Zakona o digitalnih bonih, ki verjamem, da je bil dobro misleč, vendar je vseeno prišlo od 28 milijonov razdeljenega denarja, je bilo porabljenega kar 5 milijonov za slušalke. Tega takrat nihče ni problematiziral, ker je bilo pa vseeno razdeljenega 23 milijonov v dobre namene, pa se 5 milijonov kar izgubi. Vem, da tega ne slišite radi in ne rečem, da je bil ta zakon katastrofa. Lahko pa rečem, da je bil neposrečeno postavljen, na hitro, in zato je prišlo do tega, da se je razdelilo veliko denarja ljudem, ki tega sploh niso potrebovali. Ta razpis, kjer se je kupilo 13 tisoč računalnikov, je bil narejen javni razpis, postopek javnih naročil je vodil Direktorat za javna naročila na Ministrstvu za javno upravo, tako kot je treba in kot je prav. Razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil, v skladu z vsemi **71. Tehnične specifikacije računalnikov so pripravljali strokovnjaki na ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki skrbijo za nabavo računalniške opreme za 15 tisoč javnih uslužbencev v slovenski javni upravi. Opravljena je bila analiza pri glavnih distributerjih v Sloveniji. Ker eden ni mogel dobaviti vseh teh računalnikov, je bilo javno naročilo narejeno v večih sklopih. Zakaj se je torej zakompliciralo? Z mehanizmom MIRO, ki je podlaga za delitev računalnikov, je bil predviden tudi vrstni red upravičencev: upravičenci za socialno pomoč, štipendije, otroci s posebnimi potrebami, invalidi, upokojenci z najnižjimi pokojninami. Teh upravičencev pa je cirka od 400 do 500 tisoč. Težava je nastala, ker je zakon predvidel preveč upravičencev, zato se je zakon zdaj popravil. Pripravil se je nov zakon in takoj, ko bo sprejet, drugi teden bo že na odboru, če se ne motim, pa bo potem tudi seja, bomo imeli podlago za delitev. Medtem je javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, ki bo te računalnike delil, na delitev že pripravljen. Tam so pripravili poziv za prijavo, ki bo objavljen takoj, ko bo zakon sprejet in bodo računalniki lahko razdeljeni. Tudi glede tega, ko hočete prikazati, da so računalniki slabe kvalitete, bi nekaj povedala. Niso slabi, ne. Imajo procesorji in specifikacije takšne kot naši računalniki tukaj in kot večina računalnikov v javni upravi. To, da nimajo naloženega Windowsa, je skladno z zapisanim v strategiji digitalne preobrazbe do leta 2030, kjer smo se zavezali, da bomo imeli odprtokodno programsko opremo, ki ne vodi v odvisnost od nikogar. nikogar. No, ko ste tako grdo namigovali, da računalniki, če so bili prej toliko kupljeni za poplave. Ne, niso bili, ampak poplave so se zgodile in Ministrstvo za digitalno preobrazbo je zato pozvalo občine, da sporočijo potrebe po računalnikih v njihovih šolah, vendar je to storilo le nekaj občin in razdeljenih je bilo samo 39 računalnikov, in ti so bili razdeljeni po interventnem zakonu po 119. členu, kjer je bilo natančno napisano, kako občine pridobijo te računalnike. Po tem zakonu pa ni bilo mogoče delitve zagotoviti fizičnim osebam. Kdo torej ni naredil domače naloge? Občine, saj potreb niso skomunicirale s svojimi zavodi. Ne vem, ali niste prebrali interventnega zakona ali pa se sprenevedate in tukaj pomanjšujete delo ljudi, ki so opravili svoje delo. Kot poslanka pričakujem in tudi vidim rešitev, da bodo računalniki v najkrajšem času prišli do uporabnikov, in se zavedam, da gre v tem primeru, da se v tem primeru poskuša prikazati kot afero zgolj za natolcevanje. Kar se tiče podjetja Star Solar, je že kolegica Živic zelo dobro povedala, vse je povedala. Ja, predsednik Vlade, sedanji predsednik je bil pač eden prvih zeleno usmerjenih podjetnikov in nikakor ne edini, ki je svoja lastna sredstva investiral v izgradnjo sončne elektrarne. In danes se mu to očita. A ne bi smel. Lahko pa so vsi ostali. Vsi bi lahko investirali. Takrat je bila cena investicij v sončno elektrarno zelo visoka, investitorji so morali vložiti lastna sredstva, takrat ni bilo investicijskih podpor, kot je bila na voljo pri kohezijskih razpisih. In kot sem rekla, Robert Golob ni edini. V tej podporni shemi je danes 3 tisoč 600 naprav in veliko podjetij, od Petrola, Elektro Ljubljana, Maribora, Hoferja, Telekoma, Lidla, Pošte Slovenije in še mnogo drugih. In še za konec to. Vlada v vlogi skupščine Borzena ne more vplivati na postopek dodeljevanja sredstev pri agenciji za energijo, niti ne more spreminjati obstoječih sklenjenih pogodb. Še najbolj neumno pa se mi zdi, da se tukaj pogovarjamo o osebnih zadevah Roberta Goloba. To, da je bila lastnica tudi njegova nekdanja soproga, je dogovor med njima, in to, da sta v postopku delitve premoženja dosegla sporazumni dogovor, je tudi njuna stvar. Kot je sedaj javno znano in problematizirano, je pa sodišče dodelilo za direktorico njuno hči. Ker ji je mandat potekel, je direktor postal nekdo drug. da ni kršil, da Robert Golob ni kršil nobenega zakona s tem. Skratka, glede na vse povedano in predstavljeno, sem jaz prva za to, da se naredi več za odpravo sistemske korupcije, ki je v Sloveniji največji problem in ne rabimo detektorja laži, kot smo danes slišali, dovolj je le zapisati ničelno stopnjo korupcije v Vladi in v tem Državnem zboru, pa bomo vse uredili. Pa si to upamo? Zanima me, ali si upamo zdaj in zakaj niste tega že prej naredili. Hvala lepa.

na najbolj preprost način, za kaj gre pri tem Star Solarju. Gre zato, da človek v eni osebi, trenutno v funkciji predsednika vlade, sam sebi iz državnega podjetja, preko direktorice, ki je njegova nekdanja sodelavka v Gen-I nakazuje četrt milijona evrov letno podjetju, ki ga dejansko tudi on vodi in opravlja, ker so direktorji, kot vidimo iz tega, kar se je dogajalo, fiktivni in samo zaradi tega, da je zakonu zadoščeno. In od tega mu vsako leto ostane 100 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja, iz katerega očitno živi, ker je izjavil pred časom, da od plače, ki je nekje med 3 tisoč 800 in 4 tisoč evri neto mesečno ne more živeti. Zdaj, glede računalnikov. Jaz sem bil minister v prejšnji vladi zadolžen za kohezijo, mislim, da smo 15 milijonov evrov iz dodatnih evropskih nepovratnih sredstev zagotovili sredstev za računalnike šolam, vrtcem in tako naprej. Ali ste kje brali, da je bil kak problem, da se ni dalo razdeliti? Pa mislim, da jih je bilo bistveno več, kot je zdaj teh vaših 13 tisoč. Vi ste pa 13 tisoč računalnikov nabavili, golih, golih, nimajo operacijskega sistema, golih. Na 13 tisoč bo treba operacijski sistem naložiti, ne da bi vedeli, komu jih boste dali. In kar je največji absurd, do zdaj ste jih razdelili 39 od 13 tisoč in zakon spreminjate zato, da jih boste lahko razdelili. Zakon spreminjate, kar je nek tehnični akt, ki bi ga moral v obliki nekega pravilnika podpisati minister ali pa ministrica, odrediti, na kakšen način se bo pač to razdelilo in to je to. Vse govori, glejte, o vaši popolni, popolni, popolni neoperativnosti in nesposobnosti. In govori o tem, da ti računalniki, ki zdaj že skoraj pol leta ležijo v skladišču, za kar plačuje država 2 tisoč 500 evrov mesečno, niso bili kupljeni zaradi potreb ljudi, ampak zaradi tistih, ki so se jih želeli znebiti, pač, interesov prodajalcev. Mag. Branko Grims ima besedo, za njim kolega Dejan Süč. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Najprej dobronamerno opozorilo, glejte, Fran Milčinski je Butalce napisal kot zabavno branje, ne kot navodilo Golobovi vladi in koaliciji za vodenje Vlade Republike Slovenije. Namreč, malo prej je tukaj predstavnica koalicije vila roke, češ, zakaj niste predlagali sklepov, zakaj ni predlaganih rešitev. Ja čakajte, naše predloge ste zavrnili, svojih niste predlagali, zdaj pa tukaj zganjate cirkus, zakaj ni predlogov, zakaj ni predlaganih sklepov, ker ste jih vi zavrnili. Kot je zapisal Fran Milčinski: »Smo se spopadli Butalci in pamet, pa ni zmagala pamet, zmagali so Butalci.« V danem primeru pač večina vladajoče koalicije, ki je izglasovala, da ni nobenih sklepov. Tisto, kar je danes predmet in bi moral biti predmet razprave vseh, je vprašanje odgovornosti. in ta odgovornost je drugačna, kot se je tukaj prikazovalo. Kajti, ko enkrat nastane nek predlog znotraj ministrstva, dokler je to v okviru ministrstva, je to odgovornost tistih, ki tam delajo. Se pravi, vse to, kar je bilo tukaj prikazovano, kako se bo nekaj ugotavljalo in raziskovalo bi bil čas preden je tak predlog šel naprej. Če ministrica tega ne obvladuje, je pač dolžna odstopiti in prepustiti to mesto nekomu, ki obvladuje ministrstvo, da pripravi ustrezen predlog. Tisti trenutek pa, ko ministrica da predlog naprej, pa je to njena odgovornost. Ona bi morala zagotoviti predhodno preverjanje, predhoden postopek, ustreznost predloga. In tudi proti Vladi je to nekorektno, kajti ministrica s svojo avtoriteto zagotavlja, da je predlog ustrezen. Naslednji, ki je odgovoren, je tisti, ki za tak namen skliče posebno sejo Vlade. To je v danem primeru Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije. Kajti, sklic vlade posebej za to točko dnevnega reda korespondenčne seje je njegova odgovornost. Če ni predhodno preveril vseh elementov, je pač to malomarnost, je to njegova odgovornost in nikogar drugega. In na koncu je o tem glasovala Vlada. pravi, s tem so odgovorni tisti, ki so za to glasovali. Tisto, kar je pa še bolj zanimivo je pa kaj se je dogajalo takoj po tem. Kajti, v 24 urah je bil že sklep uresničen. Za to je odgovoren seveda predsednik Vlade in seveda finančni minister, ki je izvedel nakazilo **73. Kar seveda dokazuje, da je bilo vse v resnici dogovorjeno vnaprej, kajti najbrž je vsakomur, ki majhno pozna sistem javne uprave in pa dela z denarjem davkoplačevalcev na kateremkoli nivoju, jasno, da je skrajno nenavadno, da se izplačilo tako hitro izvede. Običajno je rok 30 dni, včasih 60, izjemoma tudi 90 dni ali pa celo več, v danem primeru pa takoj. S tem da katera sredstva so se uporabila? Uporabila so se sredstva, ki so bila namensko zbrana za pomoč prizadetim v poplavah in so bila preusmerjena s sklepom Vlade predhodnim v ta namen, v NRP in, kot rečeno, nakazana v dobesedno enem dnevu, kar je milo rečeno skrajno nenavadno. In tukaj govorite, kdo vse je odgovoren. Odgovornost, če to upoštevamo, je očitna in je predvsem na treh osebah. Ministrici, ki je tak sklep predlagala, bi morala poskrbeti za predhodni postopek, če tega zavestno ni storila, potem je to zloraba funkcije. Če ni preverila, je to malomarnost pri opravljanju dela v službi. Oboje, mimogrede, je kaznivo dejanje. In potem je tukaj odgovornost predsednika Vlade, ki bi moral, za to ima tudi poseben sekretariat in orodja, da bi lahko preveril dodatno, kakšen predlog gre na sejo Vlade, pa je posebej za ta sklep sklical izredno sejo Vlade, korespondenčno sejo in na koncu je on odgovoren za izvedbo tega sklepa skupaj s seveda finančnim ministrom. In ne govoriti, da je to zdaj zakuhal en uradnik tam nekje v ministrstvu. Nemogoče je, to vsi veste, ki imate kaj pojma o tem, kako deluje Vlada, da to ni bilo vnaprej dogovorjeno med najmanj tremi: ministrico, predsednikom Vlade in finančnim ministrom. Drugače se tak postopek v takih rokih, nemogoče da bi se izvedel, fizično je to nemogoče pa tudi pravno. Kar seveda pomeni, da so nekateri zavestno izvedli to, kar se je zgodilo. To pa ima seveda vse elemente koruptnega ravnanja in so za to tudi odgovorni. In zaradi tega to, kar se zdaj poskuša prikazati kot nek politično ali pa politikantsko-medijski spin, da je neka nova, novokomponirana Ivana Orleanska Dominika Švarc Pipan, ki se bori in se bo hrabro borila proti korupciji, sprenevedanje najslabše vrste. To lahko prodaš samo v državi, kjer ljudje nimajo te demokratične izkušnje še v zadostni meri, kjer niso uveljavljeni demokratični principi ne v medijih ne sicer do te mere, da bi se ljudje temu smejali. Kajti temu bi se v bistvu morali smejati, ampak žal gre za denar davkoplačevalcev in za našo domovino Slovenijo in zato vsaj meni osebno ni prav niti malo do smeha in mojim kolegom tudi ne in prepričan sem, da davkoplačevalcem, bodisi podjetnikom bodisi navadnim državljanom, ki zdajle so soočeni z nižanimi plačami, ki ste jim jih vi znižali, in z zvišanimi davki in še z napovedmi novih davkov, prav zagotovo ni do smeha. In za konec vprašanje kaj sploh je korupcija, ne, ker ste nekateri govorili tudi o sistemski korupciji in o čem. Zdaj pa poglejte, to. Imate neko Vlado v neki državi, kjer predsednik Vlade, stoodstotni lastnik neke firme, ki posluje tudi z javnim denarjem, se pravi z denarjem davkoplačevalcev, in obenem sprejema in predlaga in sprejema zakonodajo, s katero usmerja ljudi, da morajo, ne da lahko, ampak da morajo pač uporabljati storitve kot jih izvaja tudi njegovo podjetje, in to v taki količini, da je to še zaloge za nekaj let. Če kdo zna boljše prikazati primer totalne sistemske korupcije, jaz ga ne znam. In če je kdo v tem, kar sem opisal, prepoznal Roberta Goloba in njegovo podjetje, mu seveda ne bom oporekal, ampak spoštujem njegovo mnenje. Zaradi tega je vse to, kar smo danes poslušali s strani vladajoče koalicije, zelo veliko sprenevedanje. Sprenevedanje o tem, da to, kar počne ta Vlada, je sistemska korupcija. In po drugi strani, da to na žalost, kar smo srečali v tem primeru, kar je bilo v javnosti pač obelodanjeno, ni edini primer. Celo predstavnica vlade je rekla, da je takih primerov še veliko. Predsednik Vlade je sam povedal pred tujimi, doma in tujo javnostjo, da ima ta Vlada težave s korupcijo, in ministrica za zunanje zadeve je rekla, ja saj vsi slabše živimo, Zdaj pa to zložite skupaj. In predsednik Vlade sam priznava, da ima ta Vlada težave s korupcijo, in da za to ljudje čedalje slabše živijo. Najbrž se boste vsi strinjali, da iz tega je ena sama pot, da se ta Vlada čim prej poslovi v celoti, in da seveda prepusti vodenje države nekomu, ki mu bo šlo za Slovenijo in ne samo za svoj lastni žep. Da pa so ljudje to razumeli, pa zelo jasno pokažejo ankete, kajti vladni Titanik je udaril v ledeno goro lastne korupcije in po vseh anketnih številkah, je vladajoča koalicija potonila, in edino prav je tako, in čim prej je treba razpisati nove volitve, kajti vsak dan obstoja te koalicije je očitno izgubljen dan za Slovenijo je dan, ko se zapravlja

Spoštovani predsedujoči, hvala lepa za besedo. Cenjene kolegice, cenjeni kolegi. Z veliko zanimanja spremljam današnjo debato s strani opozicijskih kolegov, ki so se spomnili potegniti naslednjega zajca iz grma pred evropskimi volitvami. Verjamem, da to ni naključje, da se ponovno ukvarjamo s to tematiko. Bi vas pa, cenjeni kolegi, mogoče opomnil, da ni ta ekipa ljudi, ki sedi desno od vas tista, ki 30 ali več let vedri in oblači v slovenskem političnem prostoru, in ki bi konec koncev lahko namestili tiste grehe, za katere bi sami morali odgovarjati. Pa vendar sprejemam, smo politiki, delujemo politično in vam priznavam pravico do tega, da to počnete. Ampak v tej državi imamo zakonodajo, torej Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, jasno določa postulate na katerih so opredeljena dejanja funkcionarjev javnih uslužbencev. Obenem imamo institucije, torej Komisija za preprečevanje korupcije je tista institucija, ki se z lahkoto lahko opredeli do deviantnih odklonskih ravnanj. Sami očitno te institucije ne spoštujete, in to vam bom pokazal tudi na zelo plastičen način. Tu nas prepričujete o mnogih domnevno koruptivnih ravnanjih predsednika Vlade, njegove ekipe, ste pa se mogoče pozabili odzvati na pravnomočne prekrškovne odločbe Komisije za preprečevanje korupcije. Torej ta isti KPK, ki je enega od vaših županov trikrat opomnil, oglobil, itd., a tukaj ste pa se pozabili odzvati, ali enostavno ne paše v ta vaš kontekst, naši, vaši. Torej, našim je oproščeno, vse ostale pa bomo nabijali do zvesti. Mislim, da to ni prav in na nek način ne sprejemam takega načina delovanja, sploh kot mladi politik. Korupcija ima mnogo obrazov, prepričan sem, v 30 letih se je zgradilo verjetno celotno omrežje marsikatera od silnic tega omrežja kaže tudi k vam, cenjeni moji kolegi z moje leve strani. Ampak verjetno Državni zbor ni pravi prostor za obmetavanje. Mogoče je prav, da se posvetimo temu, kaj se da narediti in sam osebno lahko trdim, da kadarkoli lahko katerakoli institucija pride, pregleda premoženje moje, tudi nimam nobenih sorodnikov, ki bi delovali v kakšnih javnih sferah, ki bi prodali kulice, penkala, ne vem kaj vse državi. Veste, to je realnost, štejejo dejanja, ne besede. Na besedah smo lahko vsi polni jih, ta lepa stališča nam lahko napiše koliko želite strokovcev, verjetno se jim moram zahvaliti na tem mestu za njihovo delo, ampak na koncu, edino kar bo zares telo je tisto kaj se bo naredilo. In to da se tako zelo populistično vsakič potegne to tematiko iz žepa, ko nimate kaj drugega (nadaljevanje) zavržno in demokracije nevredno na nek način. Kar se mi zdi najhujše je, da dejansko od te seje naši državljani ne bodo imeli nič, čisto nič. Vi ugibate, razpredate o domnevnih dejanjih. Mislim, z vsem spoštovanjem, jaz nisem vedel, da je toliko pravnikov v vaših vrstah, da tako zelo enostavno tolmačite zakonodajo. Ker če je tako lahko jaz kadarkoli v večini o vas najdem kakšno stvar, pa si tega ne dovolim. In bi od vas, kot izkušenih politikov, ki, kot rečeno, nekateri desetletja grejete te usnjene stole, pričakoval podobno postopanje. Resnično ni prav kar počnete. Jaz sem vedno na strani tega, da zagovarjam, da ima edino volivec prav. Ampak na tak način manipulirati slovenskim političnim prostorom, z volilnim telesom, mislim, da ni prav. Država ima kar nekaj resnih zadev za postoriti. Verjamem, da bi lahko s svojim znanjem, s svojimi izkušnjami, tudi kolega Černač je omenil, da je bil minister za kohezijo, marsikje pomagali. Prepričan sem, da bi vam tudi vaše volilno telo na nek način bilo hvaležno, razen tisti, ki verjetno si ne morejo zamisliti, da bi kdorkoli od vas lahko kakšno besedo spregovori s poslancem Svobode. Jaz mislim, da je to edini način kako lahko ta država stopi korak naprej, ne pa na način, da si bomo v Državnem zboru tedensko izmišljevali afere in jih tolmačili po svoje. Ker če smo tako daleč prišli, potem je verjetno vprašanje sploh zakaj smo mi tukaj. Gremo pa se vse povprek, nabijajmo, pokažimo celi državi, da smo jo sposobni razbiti na prafaktorje in potem, če je to vaš cilj, jaz verjamem, da je vsaka veriga tako močna kot je močan njen najšibkejši člen. In če je cilj vaš to, da razbijete vse družbene sisteme v tej državi s podobnimi politikantskimi temami na prafaktorje, potem verjamem, da vam gre zelo zelo dobro. Ampak verjamem tudi, da potem prej ali

Ja, glejte, veliko je prejšnja vlada naredila na področju kohezije. Kot veste, je bil 21. julija 2020 izpogajan zgodovinski obseg sredstev na tem področju. Vi pa denarja, ki je bil položen na mizo, niti investirati niste znali. Mislim, da okrog 300 milijonov evrov tega okvirja niste bili sposobni poinvestirati. Hvala bogu, pa ni bil čisto vržen v prazno, ampak je bil pa vržen za projekte, ki nimajo take dodane vrednosti, kot bi imeli tisti, za katere je bil denar nepovratni denar prvotno namenjen. Državljani od te naše razprave ne bodo imeli nič. Ne vem. Podobno sejo ste sklicali 16. novembra, takrat smo v Slovenski demokratski stranki vaše predloge podprli in pričakovali, da boste po treh mesecih na podlagi tistega, kar smo podprli, tudi kaj naredili. Da boste po treh mesecih prišli z rezultati tistega, za kar ste se ponovno obvezali, da boste storili, kar ste že enkrat podpisali v koalicijski pogodbi, pa nič od tega ni bilo. Namesto tega pride 5. februarja vaš predsednik in reče, imamo manjšo krizo zaradi korupcije v koaliciji. Vaš predsednik pride. In danes pride to točko zagovarjati, vaša odstopljena ministrica za pravosodje, ministrica organa, ki je nosilni zato, da bi pripravil tisto, kar je potrebno narediti, da bo ta kriza zaradi korupcije, o kateri govori vaš predsednik Vlade, manjša ali pa da je ne bo. O tem govorimo. Zdaj, ali bo efekt ali ne bo je pa od vas odvisno, vi imate večino. Vi sprejemate odločitve. Kdo vas pri tem preprečuje, lepo vas prosim? 52 glasov imate, 46 jih potrebujete za sprejemanje odločitev. In glede Komisije za preprečevanje korupcije, glejte imamo dva primera. Imamo primer vašega predsednika Vlade, ki ga že eno leto na podlagi javne obtožbe vaše odstopljene ministrice za notranje zadeve kao preiskujejo koruptivna ravnanja, ker naj bi neposredno vplival na delo policije oziroma na kadrovanje, v konkretnem primeru. Eno leto že to preiskujejo, kar bi moralo biti narejeno v enem mesecu ali pa najkasneje dveh. In po enem letu, ker je zahteval vpogled v spis, prekinejo, zaradi tega, da ga razbremenijo te odgovornosti, ki bi očitno sicer bil deležen. Vam povem moj osebni primer. Po zakonu si dolžan prijaviti spremembo funkcije. Ko sem jaz leta 2022 nehal biti minister in sem postal poslanec in je treba v 30 dneh prijaviti, **76. TRAK: (TB) - 16.15** (nadaljevanje) tega nisem uspel narediti v 30 dneh, ker je potrebno to narediti digitalno. Meni je prejšnji certifikat potekel, ministrski, drugega nisem imel, poslanskega pa še nisem pravočasno dobil, nisem dobil in sem pisno obvestil komisijo v 30-dnevnem roku, da jih obveščam, kar je javno znano, da nisem več minister, ampak sem poslanec - toliko o tem kaj, s čim se ukvarja ta komisija, neumnosti, oprostite in da bom, ko dobim certifikat, to tudi naredil in sem naredil. V enem letu sem dobil opozorilo, opozorilo, da sem, da ne bom, pač, kako se reče temu opomin, no, opomin. Glejte, to so primeri, o katerih se nimajo kaj organi z njimi ukvarjati, zaradi tega pa se bohoti korupcija v tej državi, pa zaradi takih vaših razprav, nenazadnje, kot sem prej omenil, kot je bila večina vaših poslancev tudi vaša, žal, glejte, zaradi tega se bohoti in zaradi tega neučinkovitega pristopa, tisti, ki danes to poslušajo, no, to je res, edini efekt od tega, ampak zaradi vas, oprostite, ne zaradi nas, bo pa ta, da bodo ugotovili, veselo lahko haramo naprej, ti so popolnoma nesposobni, da nas polovijo. Oprostite, ker sem bil malo brutalen. Hvala za besedo, predsedujoči. Še enkrat poudarjam, kar sem povedal. Torej, od te debate naši državljani ne bodo imeli nič in spoštovani kolega Černač, bistvena je razlika med sklicem novembra na to temo in današnjim. Torej, za stanje na področju korupcije, ki ga imamo, ste krivi tisti, ki se / znak za konec razprave/ 30 let niste odzivali in to, da vi nam dajete priporočila, oprostite, je primerljivo s tem, da damo investiciji čuvati kokoši. Hvala lepa. Hvala. Predlagatelj, še enkrat, Zvone Černač, izvoli. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Jaz predlagam, da si drugič gradiva preberete, ker ugotavljam, da niste prebrali, o čem govorimo. Vi ste 16. novembra dali in sprejeli tri sklepe, ki smo jih podprli, predlagali, da se z roki operacionalizirajo, to ste zavrnili in v prvem ste napisali: Državni zbor predlaga Vladi, da zaradi porasta koruptivnih dejanj opravi temeljito analizo zakonodaje in podzakonskih predpisov. Druga odločitev: Državni zbor Vladi predlaga na podlagi te analize predloge zakonskih sprememb. In tretja: Državni zbor Republike Slovenije Vladi predlaga, da v najkrajšem možnem času predloži resolucijo in tako naprej. In kaj mi danes smo predlagali? Včeraj ste to zavrnili. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado, da Državnemu zboru v 14 dneh posreduje to poročilo, za katerega ste se obvezali, da ga boste naredili. Državni zbor poziva Vlado, da v enem mesecu posreduje analizo, za katero ste se vi obvezali pred tremi meseci, da jo boste naredili, in tako naprej, da na podlagi vsega tega pripravite tisto, kar je potrebno seveda v zakonodajnem delu narediti, seveda pa to ni vse in ni dovolj. To smo predlagali in to ste zavrnili, oprostite.

Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Jaz mislim, da je današnja razprava o stanju korupcije v Sloveniji v bistvu zgodba slovenske tranzicije. Nekoč je akademik dr. Toplak dejal, da slovenski tranzicijski model ima samo en stavek: Nekdanji komunisti so svoje politične privilegije konvertirali v državno lastnino z dednim nasledstvom. Nekako takole je tudi gledala, izgledalo, ko so prvič objavili listo 100 najbogatejših Slovencev, pred leti prvo listo, ko sem jaz bil še, lahko bi rekel, študent. Na listi 100 najbogatejših Slovencev, takrat še ni bilo nekih podjetnikov, ki so vzeli iz svojega, ki so začeli iz svojih garaž, ki so zastavili vso svoje premoženje, ampak na tej listi je bila tako zvana nekdanja komunistična elita, ki je pokradla družbeno premoženje. Vseh tistih, ki so pokradli številna podjetja skozi slovenski tranzicijski model, ki so preko lastninske zakonodaje in certifikatov, kjer je nekdanji veliki akademski, tudi profesor, ne bom ga več imenoval, ker je pokojni, ne bilo spoštljivo do njegovega imena, povedal, da je to ničvreden papir. Ljudje niso imeli zaupanja, niti znanja, preko prejšnjega sistema in tako se je to vleklo. Največji del pokradenega premoženja je šel skozi tako zvani prvi model novih obrazov. To je bil tako zvani LDS.

ne volite komunistov, volite neko sredino, neko sredino. Kaj je to sredina, še danes ne zna točno noben povedati. Za mene je bila sredina res neki evropski liberalizem in ko se danes po vseh teh 30 letih o tem pogovarjamo, sem dve uri danes pisal neko besedilo o obletnici, torej 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo, pogledal tudi nekatere razprave. In tisto, kar lahko ugotavljajo številni ljudje, akademiki, preprosti ljudje, kmetje, da slovenski tranzicijski model vsaj v obliki pravosodja, organov pregona ni uspel. Ta takojšnji prehod in v samostojno demokratično evropsko institucijo z nekaterimi ljudmi s starimi pogledi, s starimi vsebinami je pomenil relativno neko ranljivo mladenko, ki je padla, lahko bi rekel, na številnih izpitih. In ravno to, ta tranzicijski model, kjer so tisti, ki so najbolj pokradli, čez nekaj let so se zbrali v t. i. Forumu 21, se kazali in pred celo slovensko javnostjo kazali svojo moč, češ, nič nam ne morete, vse nam je uspelo, mi smo najbogatejši Slovenci, tukaj smo zbrani na številnih panogah slovenstva itn., vsi ti so imeli še en model, model slovenskega, lahko bi rekel medijskega prostora. Čisto vsi, ki so dobesedno pokradli slovensko nekdanje premoženje, so kasneje obnovili svoje medijske imperije. Nekdo je kupil Delo, nekdo je kupil Dnevnik, nekdo je kasneje kupil Večer in tako so tudi prihajali dnevni časopisi. Slovenska, lahko bi rekel, slovenska domoljubna desnica ni, nima še danes enega dnevnega časopisa. Torej, ko govorimo o pluralizaciji medijev na tem prostoru, lahko bi rekel, smo goli in bosi. Nadaljevanje, kje je možen ta, kje so možne osnove, kar nam je OECD pred leti že priporočil, je seveda v modelu, kjer imaš celo vrsto monopolov, kjer so ti monopoli povezani z državnim uradništvom in z organi pregona, ki delujejo, ki so bili nastavljeni že v prejšnjem režimu, so se obnavljali preko družinskih vezi in vzdrževali, lahko bi rekel, svoje življenje tudi do danes. Tukaj se vidi. Zelo zanimivo je tudi, da ta model 100 najbogatejših Slovencev se z leti vseeno spreminja. Na prvo mesto prihajajo ljudje, ki so dejansko zaslužili s svojim trudom, s svojim znanjem, s svojimi sposobnostmi in cela vrsta teh tajkunov, vidite, kako so, kako bi rekel, padli na tem izpitu. Zadnji velik tajkun SD, celo njihov svetovalec za, mislim, da za gospodarstvo, ne, z velikimi vzmetnicami, kitajskimi vzmetnicami in kasneje s podjetjem v davčnih oazah je zadnji veliki propad takega tajkuna in cela vrsta jih je. Bistvo vsega, rdeča nit je, da so uspeli s prvo zgodbo novih obrazov, to je bil LDS. Danes smo tukaj poslušali zadnjo zgodbo novih obrazov. Pred leti sem povedal, da zgodba novih obrazov je zgodba za tiste starejše kot zgodba stoenke. Nekoč so vam prodali Zastavo 101 še relativno dobri kondiciji tam enega leta 1971, kasneje, ko je bilo to vse skupaj zastarelo, ko je stokrat ta Zastava 101 ljudi razočarala, so jo prodajali pod Skalo 55 pod Zastavo 101 Mediteran, Special, Komfort, GT, GTL itn. Vedno so vam prodajali staro zadevo z neko novo masko, z novim obrazom in vedno je ta zadeva ljudi hudo razočarala. In ponovno v takih razpravah kot je bila danes so začeli govoriti: vsi smo isti. Nismo vsi isti. Nismo vsi isti. In to, kar je danes napisano, ko gremo v te znane korupcijske zgodbe, ki so zapisane s fakti, to so fakti, ljudje božji. Če gremo pri nepremičninah, poglejte, jaz bom z drugega vidika pogledal nakup te zgradbe. Najbolj moralni vidik je, da v času, ko ljudem govorite, da smo imeli eno največjih naravnih nesreč v Sloveniji v lanskem letu, da vsi moramo varčevati, vsi plačevati večje davke, vsi se odpovedati delu svojega zasluženega denarja, vi kupujete neko razgrajeno dobesedno razbitino, lahko bi rekel, v zakotnem delu Ljubljane. Pri nepremičninah je prva pomeni lokacija, druga tema je lokacija in tretja tema je lokacija. Če bi ta stavba, kakršnakoli je, bila v, lahko bi rekel, v Ljubljani v elitnem delu, bi tudi ta cena bila po moje sprejemljiva.

in najhujše je, da ta zgradba nima funkcionalnih zemljišč, torej sploh nima prostorov. Navadno, če si v centru ni problema, imaš nek dostop v nekem javnem prostoru, nimaš niti parkirnih prostorov, niti ni namenjena nekim 20 razpravnim dvoranam, kjer bi lahko opravljali, lahko bi rekel, neko zgodbo okrožnega, višjega sodišča in kakšen arhiv. Tako, da tu gre za celo vrsto nelogičnih postopkov. In zelo nelogično je potem tudi ta medijski prostor tranzicijske levice, da tista, ki je prva krivka te afere, ministrica, je zdaj ena najpopularnejših zgodb. To pomeni, tu vidite moč slovenskih medijev, moč javnega mnenja, ki ga soustvarjajo v slovenskem medijskem prostoru. To je nenavadna pogruntavščina. In ko to gledaš, misliš, gre res dejansko za teater absurda. Druga zadeva, pri 13 tisoč računalnikih, osebno, kot soavtorja resolucije o digitalni preobrazbi iz Slovenije, kjer smo pred leti nakazali, kakšno priložnost ima Slovenija, da preko digitalne preobrazbe v Sloveniji v času, ko se reindustrializira Evropa, ko bi lahko pridobili določene tehnologije, ki smo jih z leti izgubili izven Evropske unije nazaj, kjer bi Slovenija lahko postala konkurenčna, kjer bi preko digitalizacije lahko zmanjšali državno birokracijo, da se to ministrstvo, ki sem ga tudi sam predlagal, da se ponovno ustvari, da je lahko, bi rekel, nek gradnik, eden pomembnih ministrstev, ki korigira delo vseh ministrstev, da se ukvarja samo z neko prodajo, nakupom računalnikov. Poglejte, ni problema, vedno je Ministrstvo za javno upravo kupovalo kakršnekoli notbuke za ministre, za direktorje, za nekatere uslužbence, ampak teh nakupov je bilo nekaj sto. Da pa ti kupiš 13 tisoč računalnikov, ne veš, kam z njimi, daš jih v skladišče, plačuješ 2 tisoč 500 evrov skladiščenje na mesec, ob tem, da imajo računalniki, mislim da amortizacijsko dobo dve leti, da je garancija eno leto. Oprostite, mi smo še malo, pa smo pred iztekom garancije. Če ne bo to do začetka poletja rešeno, bodo ti računalniki izgubili celo garancijske roke. Ali se mi sploh zavedamo še dodatnih zadev, ki se tu dogajajo? Da ne govorim, mislim, da je kolega Černač govoril o predsedniku Vlade, ki ima svoje solarne elektrarne. Nimam nobenega problema, ampak zelo zanimiva in tukaj se vidi sistemska korupcija, da je prvo zamenjal v Borzenu in v vseh energetskih institucijah ravno ljudi, ravno tiste, torej ima svoje, tiste, ki mu mesečno nakazuje nakazilo na njegovo privatno podjetje, ki je sedaj v lasti njegove hčerke. Oprostite, pri zdravi pameti govorite, da govorimo neresnice, da je to tema, to je tudi evropska tema. Spopad s korupcijo je evropska tema. Ali spadamo v prvo ligo evropskih držav ali pa še vedno spadamo v sistem držav, kjer imamo balkansko mešetarsko miselnost in ne evropsko miselnost in ne staro slovensko miselnost. In v tej miselnosti seveda tudi nenazadnje soustvarjamo Slovenijo. Jaz mislim, da si Slovenija po 20 letih vstopa v Evropsko unijo zasluži tudi neki evropski model, tudi neki evropski pogled in tudi institucije, ki bodo varovale Slovenijo pred sistemsko korupcijo. In sistemska korupcija, lahko bi rekel, je en velik model številnih tranzicijskih držav. Ni samo Slovenija v tem. In mislim, da je spopad tudi s tem modelom eden izmed temeljnih načinov našega delovanja, našega sobivanja tukaj v Sloveniji. Poglejte, večkrat govori o neki krilatici, da smo Slovenci nevoščljivi do bogastva nekih ljudi. Slovenci nismo nevoščljivi. Se pa Slovenci zdravo razumsko zavedajo, kdo si je svoje bogastvo ustvaril s svojim delom, s svojim odrekanjem, s svojimi sposobnostmi in kdo je pokradel nekoč njihovo skupno premoženje? In slovenska tranzicijska levica s svojim modelom v organih pregona, v pravosodju in s svojim modelom v medijih, s svojimi monopoli v teh treh, so soustvarjali in danes predstavljajo z novimi obrazi tukaj v tej pod tako imenovano krinko svobode veliko ne svobodo, ampak mogoče celo tudi veliko svobodo, kar se tiče slovenskega tranzicijskega modela in veliko svobodo slovenske korupcije. Živela svoboda slovenske korupcije. Najlepša hvala. Hvala. Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobita besedo še predstavnik oziroma predstavnica Vlade ter predstavnik predlagatelja predloga priporočila. Želi v imenu Vlade ja, gospa Helga Dobrin, **79. TRAK: (NB) Na podlagi vaše današnje razprave ocenjujem, da lahko ugotovim oz. zaključim, da pravzaprav vsi skupaj ugotavljate nekako, da obstoječi zakonski okvir predkazenskega in kazenskega postopka ne ustrezajo več procesuiranju vse bolj sofisticiranih oblik korupcijskih kaznivih dejanj, ki pogosto vsebujejo tudi mednarodni element. Moram poudariti, da policija v danem okviru, ki ga ima danes na voljo, svoje delo opravlja odlično, vendar so potrebne posodobitve pri orodjih preiskovanja, da bo sistem bolj učinkovit kot si vsi želimo. Moramo se zavedati, da je pa tudi to samo prvi korak v celotni zgodbi. Potrebno je narediti tudi učinkovit kazenski postopek, ki bo rezultiral v odločitvi sodišča v primernem času. To je potrebno tako zaradi javnega interesa kot pa tudi zaradi zagotovitve pravic obdolženca, ker verjemite, ni prijetno, da nad nekom visi kazenski postopek deset let ali več. Zato apeliram, da podprete zakonske predloge, ki bodo na vaši mizi, in ki bodo naslavljali to problematiko, saj tako bomo nekako naslovili korupcijska kazniva dejanja najbolje. Hvala lepa.

Je že v redu, kar izvoli. Ja, bomo poskrbeli, da bo čas, v imenu predlagatelja.

gotovo tudi učinkovit pregon kriminala, še posebej korupcijskega kriminala. Države, ki so na tem področju uspešne, in ki sodijo v najvišji vrh po netolerantnosti do korupcije in po pregonu tega kriminala in po transparentnosti, so države, ki so dobro in učinkovito opravljene in zaradi tega je tudi v njih blaginja ljudi visoka. Ko govorimo o pregonu korupcije, seveda ne govorimo o popitih kavicah pa rezinah pršuta ali nekaj popitih kozarcih vina, kjer gre bolj za izraz gostoljubnosti kot kaj drugega, niti ne govorimo o sankcioniranju minornih ravnanj kot je nedavna zgodba o več tisoč evrov visoki kazni zaradi tega, ker se je izkupiček v blagajni na koncu za 2,63 evra ni ujel z evidenco na papirnatem dokumentu ali s sankcioniranjem dijaka, ki ni plačal vozovnice v višini evra 50. A občutek pri nas je žal, da se ta pravna država išče pri minornih ravnanjih. Ker če pogledamo nazaj, ko smo govorili o velikih primerih, govorili smo o njih leta in leta, so doživeli kakšen epilog. Ne samo na področju gospodarske pa korupcijske kriminalitete, tudi na področju klasičnega kriminala, tam kjer bi pričakovali, da bi epilog bil dosežen, ker gre za dejanja, ki nimajo nekih sofisticiranih oblik preiskovanja, kot jih ima gospodarska kriminaliteta, pa vidimo, da je ena izmed večjih, ena izmed večjih kriminalnih zgodb v preteklosti, t. i. balkanski bojevnik zastarala, in težko je potem v takih okoliščinah govoriti o tem, da imamo učinkovite organe pregona, od policije, tožilstva in pravosodja. Treba je pogledati resnici v oči in se soočiti s tem, da dejansko na tej točki nekaj ne deluje na ustreznem, v (nadaljevanje) na ustrezen način tudi zaradi tega, ker očitno nekateri od teh organov namesto, da bi se ukvarjali z vsebinskimi vprašanji in s tistim, kjer je "meso" in je pomembno, se v veliki meri ukvarjajo z nekimi administrativnimi formalnostmi ne pa s pomembnimi zadevami. In skozi leta in leta se je seveda to vzdušje v družbi nalagalo, dodatno smo pa še priča ravnanju v enem velikem delu teh organov, ki so spolitizirani do te mere, da preganjajo tudi, če vedo, da ni nobene kazenske odgovornosti, tiste, ki politično niso kompatibilni s pretežno vladajočo opcijo, to je tranzicijsko levico, ki je pač na oblasti več kot dve tretjini tega obdobja po osamosvojitvi. Kajti vsi ti primeri, ki so bili sproženi proti posameznim politično izpostavljenim politikom iz desne politične opcije, niso bili uspešni. Torej gre za nek pregon, za katerega se že vnaprej ve, da je šlo za krivo preganjanje in krivo sojenje. Na drugi strani seveda pa se klasičen kriminal, gospodarski kriminal pa tudi korupcija izrazito bohoti in to ne ugotavlja samo mednarodni indeks zaznave korupcije, ampak je nenazadnje ugotovil vaš predsednik Vlade 5. februarja, ko je ob obisku generalne sekretarke OZN za izobraževanje prostodušno priznal, da imate v koaliciji napol krizo zaradi korupcije. In glede na to, da ste 16. novembra sklicali izredno sejo na to temo, podobno sejo kot je bila na zahtevo Slovenske demokratske stranke sklicana za danes in ste tam sprejeli tri odločitve, tri sklepe, ki smo jih tudi mi podprli, smo pričakovali, da boste to sejo izkoristili za to, še posebej ker smo vas v teh naših predlogih pozvali k temu, da uresničite tisto, za kar ste se pred tremi meseci obvezali, da boste danes to sejo izkoristili za to, predvsem pa, da jo bo izkoristila Vlada in predsednik Vlade, da bo tukaj povedal, kaj in na kakšen način boste na tej poti zmanjšanja korupcijskih tveganj, večje transparentnosti, pregona korupcijskega kriminala v naslednjih mesecih storili. Ker verjetno ni potrebno, da vam berem, smo vam v tej zahtevi napisali, kaj piše v vaši koalicijski pogodbi, če ste pozabili, za kaj ste se pred slabima dvema letoma obvezali. Obvezali ste se za ničelno toleranco do korupcije in za učinkovit pregon vsakovrstnega, še posebej gospodarskega in korupcijskega kriminala. In po slabih dveh letih je Slovenija na zgodovinskem dnu na teh področjih. Narejeno ni bilo nič. Ministrico, nekdanjo ministrico smo poslušali o tem, da ste sprejeli zakon, ki ščiti žvižgače. Zdaj jaz ne vem, kako jih ščiti. Če neke vrste, za neke vrste žvižgača lahko okarakteriziramo nekdanjega, vašega nekdanjega direktorja policije, potem je bil on sankcioniran zaradi tega, ker je preveč glasno žvižgal, ker je javno povedal, da pred vrati predsednika Vlade sedi človek, ki je bil nedavno pravnomočno obsojen zaradi gospodarskega kriminala, torej zaradi korupcijskega kaznivega dejanja in ki naj bi bil, moral biti že v zaporu pa, kot slišimo, se poskuša na nek način tej zaporni kazni izogniti s pobudo za alternativno prestajanje te zaporne kazni. Torej namesto, da bi na podlagi tega, tega podatka, zaščitili tistega, ki je ta podatek prinesel, in zagotovili profesionalno delo policije, predvsem pa profesionalno delovanje na področju varovanja predsednika Vlade, se je zgodilo ravno obratno in nekdanji direktor policije je seveda bil prisilno pred dnevi upokojen. Pred tem pa je seveda temeljito počistil, da ne bo nesporazuma, t. i. janšiste, za kar je dobil nalogo takrat, ko ga je kot v. d. imenovala takratna ministrica za notranje zadeve, ki je ravno tako zaradi očitkov, da ni bila dovolj učinkovita pri čiščenju, odstopila. Torej absurd absurdov pa je, da danes namesto da bi slišali kaj o tem, kaj boste na tem področju v prihodnje naredili, je Vlado večino časa vsebinsko zastopala nekdanja ministrica za pravosodje,

leto in pol prodajala za 4 milijone 350 tisoč evrov in se ni uspela prodati. Danes je bila ona tukaj v imenu Vlade. Nobenih pooblastil več nima, samo še opravlja neko, recimo temu zasilno funkcijo, in je predstavljala stališče vlade do pregona korupcije. Kaj mislite, kakšno je simbolno sporočilo javnosti danes s tem vašim dejanjem in s tem vašim ravnanjem? korupcija, ki se je zgodila na Ministrstvu za pravosodje, se je zgodila točno na področju organa, ki naj bi bil porok za to, da se bo ta država učinkovito spopadala v bodoče s temi ravnanji. In vsaj toliko mislim, da bi bilo korektno danes, da bi, če imate resno namero karkoli na tem področju narediti, mnenje Vlade predstavljal nekdo drugi. Tisto, kar se je pa danes do neke mere vseeno razčistilo in hvala bogu, da se je, ker smo odprli kar nekaj primerov, poleg te propadajoče stavbe še nakazovanje četrt milijona podjetju Star Solar, katerega lastnik in tudi dejansko upravljavec, direktor, če želite, ne formalno, ampak neformalno je predsednik Vlade, nakazuje državno podjetje, katerega je predsednik skupščine v funkciji predsednika Vlade, se pravi, nakazuje poenostavljeno povedano, četrt milijona vsako leto sam sebi, od tega mu ostaja 100 tisoč evrov dobička vsako leto davkoplačevalskega denarja. Poleg tega primera, poleg 13 tisoč računalnikov, ki že skoraj pol leta neuporabni stojijo v skladišču in se dela dodatna škoda s tem in poleg številnih drugih primerov, ki so bili izpostavljeni v zadnjem obdobju, nepojasnjenih 1,9 milijona evrov nakazil iz ene Gen-I gospodu Berišaju in neznano ponikanje te gotovine, za neznano kakšne storitve ukradena, tako imenovana ukradena identiteta predsednika Vlade, gospoda Goloba na nekem računu v Romuniji, kjer v začetku leta 2022 ni bilo nič sredstev, ni pa nobenega izpiska koliko jih je bilo pred tem datumom in tako naprej. Skratka, vse te zgodbe govorijo o tem, da seveda očitno tako predsedniku Vlade, kot tudi ne vaši koaliciji ni v interesu, da bi se resno lotili pregona koruptivnih in s korupcijo povezanih kriminalnih dejanj. Kajti, če sam predsednik Vlade ugotavlja, da je ta korupcija zažrta v vaše pore in v vaše sobane, o čemer je govoril 5. februarja, potem je iluzorno pričakovati, da se bo na tem področju v prihodnje karkoli konkretnega naredilo. Iluzorno je pričakovati, tudi zaradi tega, ker v kolikor bi bila tukaj namera jasna in resnična, potem bi odstopljena ministrica, naredila vse, da bi se ta pogodba, ki vemo kakšna je, za nakup te stavbe razveljavila in naredila vse, da bi se zavarovala kupnina in se sredstva povrnila nazaj v proračun, pa tega ni storila. Z aneksom, ki ga je podpisala 16. januarja, je ta posel zabetonirala. Zaradi tega ni samo objektivno, ampak je tudi subjektivno odgovorna za ta posel. Kaj se bo pa na koncu zgodilo? Naj vam prikličem v spomin stavbo, najem stavbe za Nacionalni preiskovalni urad 10 let nazaj ali še nekaj več, v času, ko je bila ministrica Katarina Kresal, vemo kaj se je zgodilo, država je najela neko stavbo od njenega prijatelja, zanjo je plačevala 136 tisoč evrov mesečne najemnine. Ta lastnik je plačeval samo 125 tisoč lizinga. Se pravi, vsak mesec je pokasiral 11 tisoče evrov neto v žep. Ampak glejte, na letni ravni je bilo to manj kot 150 tisoč evrov škode. Pa se je vseeno zgodilo kaj, takrat? Zaradi mnenja korupcijske komisije, takratne, je Katarina Kresal kot ministrica odstopila, pri njenem državnem sekretarju so se pa pojavili preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in naredili hišno preiskavo. In do tukaj vse okej. Nekdo je moral biti žrtev. Nekdo je moral biti žrtev, tudi takrat vemo, da ni imel ta gospod nesrečen, nič s tem, mimogrede, gospod Lah se je pisal, bil je žrtveno jagnje, tako kot bo tudi tukaj v tem primeru očitno nekdo žrtveno jagnje, ampak očitno je bil vseeno prave barve, kajti tudi ta primer je zastaral. Torej, pod črto, v kolikor bi bil vaš namen resen, potem bi to sejo danes izkoristili za to, da bi javnosti predstavili kaj, kako in kdaj boste naredili, za kar ste se 16. novembra obvezali.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 Vidim, da je želja po razpravi. Odpiram prijavo. Prosim za prijavo. Prijavljenih je 22, vsak ima na voljo minuto 26. Najprej dobi besedo gospa Alenka Jeraj. Se odpoveduje. Gospod Tomaž Lisec, tudi ne. Gospod Rado Gladek? (PS SDS):** Ja, jaz bom pa izkoristil to minuto, ker sem z zanimanjem spremljal to razpravo cel dan, no, pa lahko bi iz vsega skupaj potegnili vsaj eno skupno, skupno da dejansko nekaj naredimo, kar se tiče v boju proti korupciji. Nič nam ne pomaga, če vlečemo ven zgodbe iz 20, 30, da ne rečem 40 let nazaj, živimo v času tukaj in zdaj. Na nas, predvsem pa na vladajočih je, da se držijo svojih zavez kar se tiče korupcije, ne pa da se ukvarjajo s korupcijo, oz. da delujejo koruptivno. Tako, da jaz bi vas resnično prosil, da izpolnjujete svoje zaveze, kar se Vlade tiče in

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zdaj, ker nisem mogla redno razpravljati v razpravi, bom izkoristila to minuto časa, ki mi je na voljo. Skoraj sedem ur smo sedaj poslušali obmetavanje z ene in druge strani, kdo je bolj koruptiven, enako je bilo včeraj na Odboru za pravosodje, vendar pa nismo slišali v tej razpravi, ne z ene, ne z druge strani, nič o rešitvah, kako to preprečiti, kljub temu, da je korupcija eden izmed temeljnih zaviralcev razvoja države in še posebej to velja za mlade demokracije, kamor sodi seveda tudi Slovenija. To kažejo mednarodne raziskave, ki povedo, da se te države spopadajo z bistveno večjo stopnjo korupcije in s tem tudi slabšim ekonomskim položajem. Če pogledamo malo kaj kažejo statistike, lahko vidimo, da po podatkih Transparency International je bila Slovenija leta 2016 na 31. mestu po zaznavanju korupcije, leta 2022 na 41., lani, leta 2023, ko je bila zadnja raziskava, na 42. mestu. In zakaj se to dogaja? Predvsem zaradi slabega upravljanja z državo, zaradi netransparentnega sprejemanja zakonodaje, zaradi tako imenovanega / znak za konec in še nekaj stvari je, ki so nedvomno sporne, predvsem pri izigravanju zakonodaje, pa tudi pri neprimernih postopkih nekaterih, pri nesprejemljivih ravnanjih znotraj pravosodnega sistema.

torej dejansko ustanove, ki so tiste, ki bi naj preprečevale korupcijo, torej nekih drugih ljudi in nastaviš svoje, potem seveda se očistiš tega oziroma narediš to, da potem nisi preganjan, to se tudi dejansko opaža in na žalost s takimi zadevami korupcije ne boste očistili, temveč ji boste dali še dodatno energijo in dejansko na vas je, da storite vse, da se korupcija čim prej odpravi. Hvala. Naslednja dobi besedo gospa Andreja Rajbenšu. Ne? Naslednja je gospa Tamara Vonta. Izvoli. Hvala lepa. Desetletja imenitnih praks, ki bi jih lahko popisali v knjigah v nadaljevanjih, kar bi bilo sicer smiselno glede na število avtorjev tako imenovanih avtorjev **83. Sklic seje je bilo moč razumeti kot neko samoočiščevalno sejo, neko prošnjo, da vas razrešimo težkih bremen na slabotnih etičnih hrbtenicah. V psihologiji in sociologiji obstaja precej razlag in diskusij o pripisovanju lastnih lastnosti, dejanj in ravnanj nekomu drugemu - le kot opombo. In če sem nekoliko bolj slikovita in enostavna, težko je najti bolj bizarno noto sklica oz. v jeziku enega od vaših najbolj aktivnih razpravljavcev: kot bi Butalci sklicali referendum o samoukinitvi. Hvala.

Zdaj danes že slabih 7 ur razpravljamo o koaliciji, katera se dogaja v Vladi Roberta Goloba in kar nekajkrat nam je bilo očitano z nasprotne strani, da je to populizem. Če je za vas to populizem, kar se dogaja, koliko milijonov je bilo porabljenih na netransparenten način, v nasprotnem, v nasprotju pa če primerjamo vsa ta škoda, ki se je zgodila po poplavah in koliko domov bi lahko s tem denarjem zgradili za poplavljence tako v Zgornji Savinjski dolini kot na Koroškem in na Gorenjskem, če je za to za vas populizem, potem, potem vam res ni pomoči. Rad bi še pa opozoril na sledeče. Tu zraven je bil tudi vpet sekretar z ministrstva, gospod Šoltes, kateri je, mislim, da v letih med 2004 in 2013 bil tudi, tudi na Računskem sodišču. Zdaj si lahko predstavljamo to Računsko sodišče, kakšno integriteto je imelo takrat, ko bi pač Računsko sodišče moglo biti branik oz. imeti kontrolo nad porabo

Kot da je pozabil, da je bil on tudi minister za infrastrukturo 2011, ki se je s tem tudi ukvarjal. 2008 e bila novelacija Energetskega zakona, tu je bilo zraven tudi, to je bilo za časa Janševe vlade, tu je bilo zraven tudi, takrat je tudi nastala ta podporna shema, sprejeta je bila potem 2009 v Pahorjevi vladi.

zneske, tako da se po 2012 sploh ni več splačalo delati teh elektrarn, To pomeni, da je, praktično je bil uničevalec zelenega prehoda že takrat. Drugo, in je to čisto brezzvezno zavajanje in nekaj, igranje tu in diskreditacija predsednika Vlade, drugo je pa medij. Bom pa samo na hitro odgovor dal tamle gospodu Brezniku, zakaj je fajn, da nimate medija. Zato ker bom zdaj iz Demokracije, medija, ki ga imate: "Streti jajca enemu udbaškemu sodniškemu skotu je isto kot streti jajca gospodu Andreju Vizjaku - ubito jajce je ubito jajce. Isto sranje, drugo pakovanje, bi rekel kakšen jugonostalgični predstavnik / nerazumljivo/ primitivne levičarske udbaške

To je sramota, gospe in gospodje, ne levih ne desnih, sramota je vseh nas. Kdor nas je danes spremljal,

In to je preprosto slabo. Dalo bi se očitati levo, desno, marsikaj, ampak glede na to, da je to sejo sprožila debata o sodni stavbi, ki jo še zdaj nimamo, smo pa zanjo potrošili kakšnih 50 milijonov evrov, recimo v času ministra Šturma rekordno drag nakup na Masarykovi za 4 milijone, potem pa še tri projekte in smo spet na sedmih. Ali pa poglejte, kaj se nam dogaja v zdravstvu, fakulteta, UKC, vzorci, analize, alarm, preplah, potem pa vse pod preprogo, ni bilo reakcije. Ali pa, kar si, recimo, včeraj po pisanju Dela privoščijo v NIJZ, javnemu sektorju ne svetujejo popoldan, dopoldan, pač pa popoldan za drage

Roberta Goloba dobesedno institucionaliziran elektro lobi, in da je taka vlada poosebljenje sistemske korupcije. In za to je zdravilo eno samo, čimprejšnje volitve. Zlasti sedaj, ko je Titanik vlade Roberta Goloba naletel na čer svoje lastne pač korupcije in potonil na vseh anketah. In taka vlada nima nobene legitimitete več. Ob tem pa še eno opozorilo, glede na nekatera tolmačenja v zadnjem obdobju. Poglejte, mi sodimo v rimsko germanski pravni red in tam, če se zgledujemo recimo po Nemčiji, je stvar jasna. Noben problem ni, če imaš ti svoje podjetje, tudi če si odgovorna oseba svojega podjetja. Ampak pod nobenim pogojem pa to podjetje ne sme poslovati ne z državo, ne z občino, ne s pokrajino, ne z nekim podjetjem, ki je v lasti ali v solastništvu javnosti. Se pravi, kjerkoli je denar davkoplačevalcev zraven, je najstrožja prepoved kakršnegakoli poslovanja, ki ga obravnavamo te dni, je pa bilo dano zdaj tolmačeno, da to ni nič slabega. Ne, to je narobe in potem je treba pregledati, kaj je treba spremeniti, da se stvari postavi na pravo mesto. Se pravi, da bo jasno, da je koruptivno ravnanje tam, kjer lahko funkcijo opravi za to, da usmerjaš delo oziroma denar davkoplačevalcev v korist svoje firme, kjer imaš lastništvo, lastniški delež ali tvoji bližnji. Tam je korupcija in to je treba preprečiti s spremembo Ustave. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Anton Šturbej. **ANTON ŠTURBEJ (PS SDS):** Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Čeprav vemo, da korupcija razgrajuje pravno državo in skupine ali posameznike, ki nekako so zelo, bom rekel, nekako poznajo zakonodajo, poznajo sodstvo, poznajo policijo in med sabo nekako delujejo kot neki verižniki v negativnem smislu. Če pa govorimo o korupciji, ki se nekako ocenjuje od nič do sto točk, vemo, da dejansko tisti, ki se približa nič točkam, pomeni najbolj koruptivno državo in pa tisti, ki se približa stotim točkam, ima najmanjšo zaznavno korupcijo pri nas. Nekako imamo korupcijo zaznano, nikoli raziskano. V sosednjih državah, ko opozarjajo na korupcijo oziroma jo zasledijo in jo zaznajo, je tudi velik del te korupcije tudi procesiran. Tako da mi spadamo nekako med najnižje oziroma spodnji del te lestvice, med Burundijo, Izrael, Litvo in pa Bocvano. Dočim Avstrija in Belgija si delijo 15. mesto med 180 državami, katere ocenjujemo po tej lestvici. Hvala.

kaj so bistvene težave in problemi, ker mi jih znamo razbrati. To je zagotovo določba, sprejeta v času, ne bom rekla po mojem za kakšne namene, pač vaših vlad. In sicer zastaralni rok je bil v bistvu na dve leti za novo sojenje določen, zato je zastarala Patria, za to zastara balkanski bojevnik in to škodljivo odločbo je treba popraviti. Prav tako izločanje dokazov, se pravi, konstantno. Kolega Krajnc je pripravil, je naročil analizo, mednarodno primerjalno, se pravi pri nas se neprestano izločajo dokazi, zato ker bi se naj v pravice ubogih obdolžencev preveč posegalo, in ko sodišče to presoja, zmeraj pač pretehta v dobro, ne glede na težo storitev kaznivega dejanja, v dobro obdolžencev in o tem se je treba pričeti absolutno pogovarjati. Dalje. Urad za zaseg premoženja nezakonitega izvora izvora je potrebno ustanoviti, po mojem tudi finančno policijo, čisto enostavno, če vozi nekdo Maseratija, ga je treba vprašati koliko davkov je plačal in če davki niso plačani, se avto zaseže, ne glede na to, če bi ti naj nekdo iz Bosne domnevno posodil pol milijona evrov. To. Hvala.

šest izdaji jih imamo danes tukaj tu na sredini, je bila tudi prodaja Heliosa, Fotone pod Alenko Bratušek, pod Miro Cerar, Aerodroma Ljubljana, Žita, Nove KBM za 250 milijonov, kasneje so jo prodali za milijardo, Elana, Adrie Airways, Adrie Tehnike, Cimos, Palome, vse to so podjetja, ki jih prodajali t. i. novi obrazi, kjer govorijo, torej v šesti izdaji, prva je bila v LDS in tisti, ki so pograbili nekdanje družbeno premoženje. Tudi to je del te sistemske korupcije in lahko samo rečem ob koncu mojega izvajanja, bojte se novih obrazov, spoštovani, in ko kolegica pred mano govori, kaj so vse naredili v imenu volivcev in volivk, tisti ki so spregledali, tudi novi obrazi, vas prosim, da nič več ne storite. Prosim vas, da samo pustite do konca mandata še to, kar je na miru, da zadeve tečejo same od sebe, ker karkoli ste se dotaknili, se je spremenilo v prah. Kjer vi hodite, kjer vi delujete, trava še dolgo ne bo rasla. Najlepša hvala.

ta Vlada ima težave s korupcijo in sami spirali korupcijskih afer. Da je problem še večji, je on sam in ministrska ekipa, nekateri od teh so odšli, nekateri so v odhajanju. Ampak veste, problem je še bistveno večji. Ni dovolj, da nekdo reče, prevzemam objektivno odgovornost, čeprav je tudi subjektivno odgovoren, Problem je, kdo bo to plačal, kdo bo na koncu odgovarjal za to. In naenkrat sem danes poslušala, da je ravno ministrica za pravosodje velika borka za korupcijo, čeprav je ves čas podpirala Vlado pri vseh teh aferah, ki so znane, in ki so tudi odnesle nekatere ministre, ampak veste, rezultati so tisti, ki govorijo in v dveh letih, oprostite, ministrica ni niti enega bika prijela za roge, pa jih je v tej vladi kar veliko.

predvsem v mandatu 2022-2026, ampak ta mandat ne bo do konca. Jaz bom ponovil, ker je eden, večji del poslank in poslancev z moje leve strani so govorili, da nas ljudje niso razumeli prav kar smo hoteli povedati. Še kako so nas razumeli. Jaz bom ponovil samo tisto, kar je predsednik Vlade povedal ob tujem obisku v Republiki Sloveniji, da ima korupcijo. To je povedal, najprej dober dan, potem pa, da ima korupcijo v svoji koaliciji. Povedal bom tisto kar je ministrica povedala,

SD oziroma Svobodo na SD, drugi del poletja pa bo obračun SD s Svobodo. To je razvoj Republike Slovenije in to prav gotovo ne gre v dobrobit Republike Slovenije in državljank in državljanov.

Korupcija ni ne leva ne desna, ste rekli, potem pa dajmo. Včeraj ta priporočila niso bila podprta. In če že torej predsednik Vlade reče, da ima na pol krizo v Vladi s korupcijo, potem je pa nekaj že na tem. Mu ne verjamete? Potem imate problem. Pet priporočil, ki jih niste sprejeli, o katerih danes razpravljamo. Kaj je bilo danes? Nekdo govori, kolega Teo, ko tako zelo rad poimenuje svoje kolege poslance z imeni, kuha neko mineštro in bere neke časopisne članke. Eni berejo traktate, avtorji so drugi, je zelo težko poslušati. V glavnem ste pa zavrnili ta priporočila, ki bi lahko pomagala k rešitvi, o kateri ste tako govorili. Pa se vsi strinjamo. Branili ste danes tudi samooklicano Ivano Orleansko boju zoper slovensko korupcijo, ki je od junija 2022 do januarja 2024 2024 ni imela pojma o korupciji. Naenkrat, ko jo najdemo pa kot eno glavnih akterk, pa je fake news o njeni nedolžnosti. O tej Vladi, tej koaliciji. Resnično gre za pravo igro prestolov, denarja pa ni več. Hvala lepa.

priporočajo, da zaradi porasta koruptivnih dejanj opravi temeljito analizo zakonodaje in podzakonskih predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije in integriteto, transparentnost in kaznivo pravo in na podlagi teh analiz pripravi zakonodajne spremembe, ki bodo izboljšali učinkovitost ukrepov, ki omejujejo tveganje korupcije, kazniva dejanja in tako naprej. In danes naša priporočila v bistvu so bila v smeri, da se ta priporočila iz novembra čim prej realizirajo, da se pripravi poročilo, torej kaj je Vlada naredila v tem času. Žal je v tem času ali pa tudi ne žal, od novembra do danes prišlo tudi do afere Litijska, v kateri se je izkazalo, da ministrica pač preiskuje zdaj sama sebe, pa vendar, da ni kriva le samo ministrica, ampak tudi predsednik Vlade oziroma celotna Vlada, ki je kar dvakrat potrdila ta nakup oziroma celo večkrat lahko rečemo spremembo v NRP, potem pogodbo in pa takojšnji nakup in da imate vi s tem probleme. In zato je tudi vprašanje kakšni bodo ti zakonodajni postopki, ki bi omejili korupcijo. Torej, predsednik Vlade je v tem času sam priznal na sestanku z mednarodno delegacijo, da ima korupcijo, da ima probleme s korupcijo v Vladi. In ministrica za zunanje zadeve je dejala, da ljudje živijo vse slabše. zaradi tega, ker se ne ukrepa pri poročilih iz novembra sedaj prihaja tudi do tega, da imamo takšne izjave korupcija v vladi, problemi s tem in pa, da ljudje slabše živijo. Torej sprejmite priporočilo…/izključen mikrofon/.

na zahtevo Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke gre dejansko v smeri s priporočili Vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji in to v smeri, da bi ta Vlada v prihodnje ravnala drugače pri svojih odločitvah. Torej, da bi pri odločitvah, katere potem imajo za posledico porabo javnih sredstev, javnega denarja, ravnala smotrno, gospodarno, v skrbi dobrega gospodarja. To se na žalost pri nakupu stavbe kapitalne stavbe Litijska 51 ni zgodilo. Zato tudi moj apel, naj v prihodnosti ministri ko kupujejo nepremičnine,

Ja, hvala lepa. Korupcija ni nekaj novega, tudi v naši državi ne, stara je toliko kot je staro človeštvo oziroma odkar smo začeli poslovati z denarjem in v poslovanju z denarjem davkoplačevalcev je pač prisotna ves čas. če se spomnimo besed nekdanjega direktorja Patria, ki je dejal, da so v Sloveniji poslovali v skladu z navadami in običaji, se moramo zgroziti ob teh besedah. Sama se namreč, posebej me bolita dve korupcijski aferi, ki še nista ali pa nista dobili epiloga, pa verjetno ga tudi ne bosta nikoli, no; ena je orožarska, druga pa zdravstvena, ker pri obeh gre za zdravje in življenje ljudi in tukaj ni opravičila za koruptivna ravnanja, ne glede na to, / znak za bistvu želela na tem mestu tudi v vlogi predsednice Državnega zbora pozvati vse poslanke in poslance, da skupaj strnemo moči v boju proti korupciji in da, če ste za, ustanovimo neko neformalno delovno skupino, ki sem jo pripravljena voditi, v katero bi imenovala vsaka poslanska skupina svojega predstavnika in da bdimo nad zakonodajo proti in da dejansko zavihamo rokave, ker veste, jaz verjamem, da nas imajo državljanke in državljani že poln kufer, ker se obmetavamo z aferami sem in tja, zgodi se pa nič. Kaj pa če bi res enkrat naredili vsi skupaj nekaj koristnega?

je pa res, da sem shemo za fotovoltaiko leta 2012 zracionaliziral, znižal previsoke subvencije, ki so omogočale previsok / nerazumljivo/ oziroma previsoke dobičke, očitno ne dovolj. V nasprotnem ne bi ostalo vašemu predsedniku 40 % prilivov zdaj v njegovem podjetju iz tega naslova. Zdaj, vi ste 16. novembra med drugim sprejeli in Vladi naložili, da pripravi predloge zakonskih sprememb, ki bodo izboljšali učinkovitost ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo, kazniva dejanja ter druga neetična in nedovoljena nedovoljena ravnanja in vplivanja in v Slovenski demokratski stranki smo vas takrat pri tem podprli. In katero ministrstvo je resorno, da to naredi? Ministrstvo za pravosodje. In glej ga zlomka, v dobrem mesecu dni se na ministrstvu, ki mu je bilo naloženo, da naj pripravi ukrepe proti korupciji, zgodi ena izmed večjih korupcijskih afer v tem mandatu. Ne samo na Ministrstvu za pravosodje, pač pa tudi na Vladi sami. in danes, ko smo prišli s predlogi, da to končno uresničite, da se ne bo zgodila še kakšna afera, še na kakšnem ministrstvu, pa posledično potem tudi na Vladi sami, ste pa zavrnili celo, da naj Vlada predlog, da naj Vlada vendar spoštuje zakonodajo / znak z javnimi sredstvi gospodarno in smotrno. To ste zavrnili. Torej, danes ste pokazali, da vam je vam prav malo mar za davkoplačevalski denar in da se bodo koruptivna ravnanja v vaši Vladi še nadaljevala. Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik, z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 62. izredno sejo Državnega zbora. Poslanke in poslance obveščam, da se bo 64. izredna seja Državnega zbora začela ob 17.30, čez 15 min. Hvala. Hvala.